Prehajamo na **določitev dnevnega reda** 19. seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v petek, 12. aprila 2024, s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu z drugim odstavkom 64. člena Poslovnika Državnega zbora. Predlogov za umik točk z dnevnega reda seje nismo prejeli. Prehajamo na obravnavo in odločanje o predlogu za širitev dnevnega reda seje. Poslanska skupina SDS Državnemu zboru predlaga, da dnevni red 19. seje razširi z 18.a točko dnevnega reda, to je z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 da je domnevno prišlo do nezakonitega financiranja politične stranke Gibanje Svoboda, volilne kampanje politične stranke Gibanje svoboda za redne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije leta 2022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

ustanovitev preiskovalne komisije, in sicer na področju političnih odgovornosti in spornih poslov v GEN-I, Star Solar, tudi za domnevno nezakonito financiranje politične stranke Svoboda in volilne kampanje Gibanja Svoboda in tako naprej. Sicer je naslov zelo dolg, ampak mislim, da vsi vemo, za katero preiskovalno komisijo gre. Predsednica Državnega zbora te točke ni želela uvrstiti na današnjo sejo, redno sejo Državnega zbora, čeprav je v ustavi jasno zapisano, da Državni zbor lahko odredi preiskavo o zadevah javnega pomena, mora pa to storiti na zahtevo tretjine poslancev Državnega zbora ali na zahtevo Državnega sveta. Torej, Ustava je v 93. členu dovolj jasna – Državni zbor mora odrediti preiskovalno komisijo, če tako zahteva Državni svet. Prav tako o tem, da je potrebno oziroma da mora Državni zbor odrediti parlamentarno preiskavo, ki jo zahteva Državni svet, govorita Zakon o parlamentarni preiskavi in pa Poslovnik parlamentarne preiskave, ki v svojem 4. členu govori o tem, da Državni zbor odredi preiskovalno preiskavo na predlog Državnega sveta, seveda lahko v celoti povzame vsebino zahtevka za odreditev parlamentarne preiskave iz predloga, sme pa predlagano parlamentarno preiskavo tudi zožiti, razširiti ali dopolniti. Torej, predsednica Državnega zbora bi morala na to sejo, današnjo sejo, uvrstiti tudi točko za odreditev parlamentarne preiskave, ki jo zahteva Državni svet, če pa bi potem Državni zbor ugotovil, da določene zadeve znotraj akta ne ustrezajo oziroma jih lahko spremeni, razširi, dopolni, kakorkoli drugače uredi tako, kot to omogoča Poslovnik. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke menimo, da je na podlagi ustave in na podlagi zakona ter poslovnika o parlamentarni preiskavi danes potrebno to

Hvala lepa, spoštovana podpredsednica. Predstavniki Vlade, kolegice in kolegi! Če imaš 40 poslank in poslancev ali pa še kakšnega več, še ne pomeni, da lahko delaš kar ti paše. Poslovnik Državnega zbora je v tej točki, ki so ga izpostavili kolegi, jasen: Državni zbor mora odrediti preiskovalno komisijo, ki jo je zahteval Državni svet glede GEN-I, in to čim prej. Zakaj? Več razlogov je. V tem času se je nabralo ogromno resnih očitkov in obremenjujočih dokazov o delu predsednika Vlade, ki je tudi predsednik stranke Svoboda. Ni samo seznanili smo se tudi s primerom Star Solar, seznanili smo se s poskusi prisilne solarizacije Slovenije zaradi zasebnih interesov predsednika Vlade. Menimo, da javnost tukaj mora izvedeti resnico. Še več, predsednik Vlade Državni zbor ignorira, pojasnil poslankam in poslancem noče dati. Trikrat je bila sklicana seja Komisije za nadzor javnih financ glede Star Solar. Ni prišel. Seja Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb in Komisija o vmešavanju v delo policije. Vabljen, pa vendar ni prišel. Predsednik Vlade se teh zelo pomembnih sej, ki bi lahko dale odgovore na številna vprašanja, ne udeležuje. Upravičeno se sprašujemo, ali se jih ne udeležuje zato, ker se boji neprijetnih vprašanj, ali pa se morda boji, da bi resnica prišla na dan. Tako poudarjeni pogum stranke Svobode in predsednika Vlade je izginil, tako kot argumenti. Preiskovalka je edino orodje, da dobimo odgovore in edini način, da ljudje izvedo resnico, zato bomo podprli širitev dnevnega reda. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Želi še kdo v imenu poslanske skupine? Ugotavljam, da ne. Želi predstavnica predlagatelja širitve, kolegica Jelka Godec dodatno obrazložiti predlog?

zdaj Državni svet. Predsednica Državnega zbora je sicer Državni svet pozvala, da naj dopolni, vendar pa je Zakonodajno-pravna služba jasno povedala, da akt o odreditvi parlamentarne preiskave v zvezi z GEN-I, Star Solar in Gibanjem Svoboda izpolnjuje vse točke 2. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi, torej vse tiste elemente, ki jih akt mora imeti. Strinjamo se s tem, kar je bilo rečeno, da edino preiskovalna komisija lahko da odgovore. Žal v Državnem zboru teh nismo pridobili, zato je toliko bolj veselje v bistvu, da je s to zadevo Državni svet vendarle uspel, torej s tem aktom. In zdaj je nerazumljivo, da Državni zbor oziroma predsednica Državnega zbora zavira ustanovitev preiskovalne komisije kljub temu, da, še enkrat ponavljam, ustava jasno da mora Državni zbor ustanoviti preiskovalno komisijo na zahtevo Državnega sveta. Zato ker je danes v Sloveniji tako s strani koalicije kot predsednice Državnega zbora večkrat povedano, da je treba spoštovati ustavni red, da je potrebno spoštovati vsa zakonska določila, poslovnik in torej vse akte, ki jih je sprejemal Državni zbor oziroma država Republike Slovenije, potemtakem danes pričakujem, da bo ta predlog za širitev dnevnega reda tudi sprejet, kajti v primeru, da ne bo sprejet, torej da se dnevni red ne razširi in da se ta akt o parlamentarni preiskavi na pobudo Državnega sveta ne obravnava, se krši Ustava Republike Slovenije. Zato torej apel koalicijskim poslancem oziroma vsem poslancem, da se danes ta širitev sprejme in da se sprejme tudi

Prehajamo na odločanje. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav. Odločamo o predlogu za širitev dnevnega reda. Glasujemo.

Prehajamo na glasovanje o določitvi dnevnega reda v celoti. Državnemu zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem. Glasujemo.

Vrstni red postavljanja poslanskih vprašanj je določen v skladu z 244. členom, drugim odstavkom 245. člena in 247. členom Poslovnika Državnega zbora.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 Na e-klopi je objavljen pregled poslanskih vprašanj, na katera v poslovniškem roku ni bilo odgovorjeno. Prehajamo na postavitev poslanskih vprašanj. Na prva štiri vprašanja bo odgovarjal predsednik Vlade dr. Robert Golob. Poslanska vprašanja bo najprej zastavil kolega Janez Cigler Kralj. Izvolite. Hvala lepa, podpredsednica. Dober dan še enkrat vsem predsednik Vlade! V javnosti se pojavlja vedno več trditev in dokazov, da so se tudi v Sloveniji, kot v več ostalih bivših republikah bivše SFRJ, med leti 1965 in 1991 dogajali primeri nezakonitih odvzemov otrok v porodnišnicah. Oblikovala se je do danes že skupina prizadetih mater, ki deluje tudi pod nazivom Izgubljeni otroci iz Slovenije, ki je do danes obravnavala že skoraj 60 primerov domnevno ukradenih otrok v porodnišnicah. Vse te zgodbe imajo eno skupno točko – otroci, praviloma tretji, četrti otrok v določeni družini ali pa določene matere porodnice, naj bi po porodu domnevno umrli, dokazov o tem te matere niso dobile, do dokumentov niso imele dostopa in še danes ne, starši jih niso nikoli videli, jim je bilo to preprečeno ali onemogočeno, niti jih niso mogli pokopati oziroma se od njih dostojno in ustrezno posloviti. Da povzamem oziroma, da ne nizam teh dejstev, gotovo tudi vi kot oče otrok, sam kot oče otrok in marsikdo tukaj, ki živimo v družinah, si ne moremo predstavljati, kakšna grozna stiska in travma je lahko takšen dogodek za mater in tudi očeta, za celotno družino. In gotovo se strinjava, da nam ni v čast, da v Republiki Sloveniji tudi po 30 letih samostojnosti, samostojne države in demokracije, še vedno ti starši, te matere nimajo odgovorov na to, ali so starši še kakšnega otroka, ali je ta otrok res umrl, je živ, kje živi, ali je bil dan nevede v posvojitev in tako naprej, komu in podobno. Nedavno smo bili prisotni in zgroženi, pretreseni na seji Komisije za človekove pravice, ko smo slišali osebne zgodbe teh mater. pa je dalo tudi malo upanja, ker so predstavniki nekaterih inštitucij, kot je Varuh človekovih pravic in pa Ministrstvo za pravosodje, rekli, da je to resnično kršitev človekovih pravic in človekovega dostojanstva. Zanima me, predsednik Vlade: Kaj boste kot predsednik Vlade ob vsem tem vedenju storili za to, da se ta tragična zgodba o domnevno ukradenih otrocih v porodnišnicah dokončno razišče? **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Predsednik Vlade, imate besedo za odgovor, izvolite. Hvala lepa za to vprašanje. Jaz moram reči, da ne glede na to, da gre v resnici za zgodbe iz zgodovine, so ta pričevanja, ki so še danes živa, res srhljiva. Ne treba biti oče, da te to pretrese. To je srhljivo za vsakega od nas in je skorajda nepojmljivo razumeti, da se je kaj takega lahko dejansko dogajalo. Predstavnike teh mater smo jih sprejeli v kabinetu predsednika Vlade že lani poleti. Ne gre za to, da bi ta kabinet in ta vlada ni naredila nič, ravno obratno, ravno v času te vlade so se začele stvari premikati.

je dalo navodilo že lani julija vsem upravnim enotam, naj sodelujejo s predstavniki društva oziroma materami. Ministrstvo za zdravje se trudi po svojih močeh. Najpomembnejši premik pa verjamem, da se lahko zgodi pri tem, da se te matere podpre pri opravljanju tako imenovanih DNK testov. Samo na ta način, ker vseeno gre za obdobje, ki je res v tem trenutku že daleč nazaj, in ravno zaradi časovne oddaljenosti pri pridobivanju dokumentacije obstajajo taki in drugačni zapleti, ko DNK analize pa lahko pokažejo, ali gre v konkretnih primerih dejansko za otroke, ki so bili odtujeni ali ne. Po mojih informacijah, naj bi se od teh 59 primerov, 45 primerov zaključilo. Moje informacije niso nujno preverjene, za to je pristojno Državno tožilstvo, v teh 45 primerih, če prav razumem, niso našli dovolj dokazov, da bi nadaljevali s postopki, 14 jih je še odprtih in baje, poudarjam baje, so v enem od teh primerov analize DNK pokazale, da bi lahko šlo za upravičen dvom v dejansko usodo tega otroka. Jaz se ne bi hotel spuščati na področje špekulacij zaradi tega, ker imamo za to pristojne inštitucije, ki morajo svojo vlogo odigrati, od Policije, Državnega tožilstva in vseh inštitucij naprej, razen da povem, da sem zgrožen, da se je ta primer, če se bo izkazal kot resničen, pojavil tudi v Sloveniji. Poznamo resnične primere iz drugih republik bivše Jugoslavije. Jaz sem bil prepričan, da se bo mogoče v Sloveniji izkazalo, da je realnost drugačna, pa žal mogoče ni. Kar se tega tiče, se bomo ne samo v kabinetu, ampak tudi v vladi maksimalno potrudili in nudili vso podporo, tudi posredno finančno, ne moremo neposredno finančno, ampak napotili smo predstavnike mater na Društvo Ključ. Društvo Ključ je na razpolago za to, da zagotovi tudi materialna sredstva zanje, za izvajanje postopkov, ker ti postopki pač stanejo. Če se bo izkazalo, da ta podpora ni dovolj, bomo sprejemali nadaljnje ukrepe. Na vse inštitucije pa lahko samo urgiramo, da te postopke čim hitreje pripelje do konca in zato, da družine teh otrok pa tudi otroci, če so še živi, čim prej dobijo odgovor na vprašanje,

lahko podprem to, kar ste povedali v prvem delu odgovora, ampak mislim, da vsekakor lahko kot predsednik Vlade in kot vlada storite še veliko več. Na tej seji Komisije za človekove pravice, ki sem jo omenjal, nas je pretreslo nekaj dejstev. Celo Srbija se je nekako, lahko rečemo, sistemsko in učinkovito lotila te tragične zadeve po tem, ko ji je Evropsko sodišče za človekove pravice naložilo, da mora to storiti. Jaz si ne upam predvidevati, kakšna blamaža bi bila za Slovenijo in kakšna stiska bi bila za te matere in te starše, če bi morali mi čakati na Evropsko sodišče za človekove pravice, da nam nekaj podobnega naloži. Oni so ustanovili vladno komisijo za preiskavo teh kraj otrok in zelo dobro delajo na tem, tudi po posebnem zakonu, ki ga je na komisiji omenil tudi namestnik Varuha človekovih pravic, s katerim bi lahko zagotovili individualno varstvo pravic in preprečili to, lahko rečemo, tragično stisko, ki se vleče zdaj že toliko let za nekatere mame. Dejstvo je, da te mame nimajo odgovora ali pa imajo pomanjkljive odgovore od porodnišnic. Posebej se je izpostavilo tu mariborsko porodnišnico, da so arhivi uničeni, v Srbiji, zanimivo, še obstaja, v Sloveniji so uničeni. Nimajo odgovorov CSD, ni kooperativnosti pri veliko teh, ne smem posploševati, ne pri vseh, ampak pri veliko teh inštitucijah. Tako da vi kot predsednik vlade lahko naredite še veliko več. So se pa izčistile tri možne rešitve

jaz bom še enkrat povedal, od 59 primerov jih je bilo 45 preiskanih, 14 je odprtih. Za to so ustrezne inštitucije. Če bi vedel, da bo vladna komisija karkoli lahko pri tem pomagala, si jo z veseljem ustanovimo. Jaz verjamem, da se lahko okoli tega vsi strinjamo. Zagotovo pa ne bi želel, da na tako srhljivi zgodbi iz polpretekle zgodovine kdorkoli dela politiko. Tudi zaradi tega v tej zgodbi, ko so bili pri meni lani julija, nismo delali politike na njej, ampak smo se potrudili, da najdemo sredstva za to, da bi te teste DNK tudi dejansko lahko izpeljevali. To je ravno zaradi pomanjkljive dokumentacije edini način. Ne morem odgovarjati za to, če se v neki bolnici ali porodnišnici dokumentacija iz leta 1965 izgubi ali uniči. Tisto, za kar pa lahko poskrbim, je, če lahko z določenimi ukrepi ali če hočete analizami najdemo odgovore na ta vprašanja, da potem ta denar zagotovimo. In to zavezo lahko ponovim, bomo poskrbeli, da tiste matere, ki bodo imele potrebo po sredstvih, materialni pomoči za izvedbo ustreznih analiz, s katerimi dejansko lahko ovržemo ali pa potrdimo usodo posameznega otroka, da bomo pri tem asistirali. To je največ, kar lahko naredimo, ker samo na ta način bomo dejansko prišli do nedvoumnih odgovorov tudi tam, kjer mogoče dokumentacija iz kateregakoli razloga ni dosegljiva. Hvala. Kolega, imate besedo za postopkovni predlog. Izvolite. Hvala, podpredsednica. Ja, v skladu s Poslovnikom predlagam, da se opravi splošna razprava na naslednji seji Državnega zbora o tem odgovoru predsednika Vlade, kajti zadeva je tudi po mnenju eminentnih institucij, torej tudi institucije Varuha človekovih pravic, ki je na seji komisije dal svoje uradno mnenje, da je odtujitev otroka protipravno, kaznivo, zavržno in moralno povsem nesprejemljivo dejanje, ki povzroča veliko čustveno in psihološko travmo tako otrokom kot njihovim staršem. In tudi ta zadeva se nanaša na pravico do groba in pietete. In pravica do pietete posameznika sodi v okvir njegove pravice do duševne integritete, človekove duševne celovitosti, ki je pa del njegove zasebnosti. To je rekel predstavnik Varuha človekovih pravic. Na drugi strani je predstavnica Ministrstva za pravosodje rekla, da gotovo gre za poseg v dostojanstvo posameznika in v človekove pravice. teh eminentnih inštitucij, ki se morajo ukvarjati s tem, da zavarujejo človekove pravice, poseg v družinsko življenje, v zasebnost in tako naprej, dajejo upanje, da se bo lahko tu nekaj premaknilo. Sam kot človek, zdaj pa govorim kot človek, ne morem biti zadovoljen samo z zagotovilom, da se bo spodbujalo pa usmerilo te matere na Društvo Ključ, saj one so tja šle, so tudi zadovoljne, ampak vsi, ki smo bili prisotni na tej seji komisije, smo slišali pričevanja, še posebej ene matere, gospe Zdenke Pukmeister, pa to se ni zgodilo leta 1965, ampak ona je rodila leta 1985, leta 1985, in njena zgodba, saj je tudi v magnetogramu, je takšna, da po tem, ko slišiš te, lahko rečemo, pretresljive zadeve, noben ne more delati politike iz tega. Iz tega ne moreš delati politike, ampak samo začneš z vsem bitjem iskati poti do tega, da jim pomagamo. In predsednik Vlade, jaz sem si kar zapisal, ko ste rekli, da z veseljem ustanovite vladno komisijo za preiskavo teh primerov po zgledu nekih drugih vladnih komisij, tudi za označevanje in iskanje prikritih grobišč, ki lahko v določenih obdobjih, še posebej ko so vlade temu bolj naklonjene, naredijo veliko delo za to, da mi počistimo to sramoto in ta napad na, lahko rečemo, človekovo dostojanstvo in človekove pravice v preteklosti. In to so delali predstavniki države in resnica mora priti na dan. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil jutri v okviru glasovanj. Kolegica Nataša Sukič, imate besedo, da zastavite vprašanje predsedniku Vlade. Izvolite. Predsednik Vlade, v teh dneh, ne teh dneh, v pol leta ali že več se v zdravstvenem sistemu dogajajo takšne in drugačne anomalije in v zadnjih mesecih je zadeva tako močno eskalirala, da imamo v bistvu, mislim, da zdaj že 15-tedensko stavko zdravnikov, da družinski zdravniki javno opozarjajo na nevzdržne razmere na primarnem zdravstvu, da posamezniki pišejo pisma, javna pisma, pozive, da vendarle naj se vlada loti tistega, kar je obljubljala tako pred volitvami z loparčki na Trgu republike kot ob sami izvolitvi in konec koncev tudi ob podpisu koalicijske pogodbe. Ker je tega toliko, bom vzela ven samo nekaj zadev iz koalicijske pogodbe. Recimo, na področju kadrov v zdravstvu ste podpisali pod prioritete in cilje: zagotoviti sistemski pristop k načrtovanju in upravljanju kadrov, urediti stimulativne pogoje dela, urediti razmere za delo pri kadru zdravstvene nege, spodbujati dodaten vpis v izobraževalne programe, pravično plačilo zdravstvenega kadra. Mislim, da ste konec leta 2022 podpisali sporazum s sindikatom Fides, da boste do sredi leta 2023 uredili plačni sistem v zdravstvu. Ta sklep je podpisan, objavljen v Uradnem listu. Besedo ste požrli in danes imamo stavko. Potem, obljubljali ste tudi, da boste zagotovili stimulativne pogoje za zdravstvene delavce. Danes imamo na mizah nove pravilnike, ki namesto, da bi urejali normalno in stimulativno delo zdravnikov, predvsem družinskih zdravnikov, uvajajo nova in nova administrativna bremena in celo kazni, če recimo zdravnik ne bo vpisoval v e-karton ali pa če ne bodo odgovarjali na klice. Zato se tudi, recimo, na 70 prostih mest za družinsko medicino prijavi le 22 zdravnikov, na 30 prostih mest za urgentno medicino pa pet zdravnikov. Avstrija nam je zelo hvaležna, kajti v tem času, ko ste na vladi, je kar 21, verjetno še več, zdravnikov odšlo v Avstrijo. To pomeni, da je toliko manj ljudi pri nas oskrbljenih na področju primarnega zdravstva, v Avstriji pa toliko več. Predsednik Vlade, govorili ste tudi, da boste uredili zdravstveno zavarovalnico, ker upravlja z milijardami, pa danes od tega ni nič. nič. Mene zanima: Kdaj boste situacijo na področju zdravstva, predvsem družinske medicine, vendarle prepoznali kot alarmantno in začeli z uvajanjem obljubljenih sprememb

Hvala lepa. Ko smo nastopili mandat te vlade, sem jasno povedal, da je zdravstvo prva prioriteta te vlade. Od tega nismo odstopili ne v prvem letu ne v drugem letu in tudi ne bomo v naslednjih letih in niti ne v naslednjem mandatu. Sem pa takrat isto povedal, da so nakopičene razmere žal, zaradi neukrepanja ali pa napačnega ukrepanja tudi v preteklosti, take, da jih ne moremo rešiti čez noč in da bomo potrebovali za to dva mandata. Takrat so se nekateri temu posmehovali, jaz sem pa mislil to smrtno resno zato, ker sem vedel kakšne so težave. Danes se naštevanje težav, s katerimi se nihče ni želel spopasti pred nami, sicer sliši všečno, ampak nas to ne bo nič prestrašilo, da ne bi delovali naprej. Ena stvar, ki sem jo pa spoznal v tem času, je, da stvari, ki se kopičijo dolga leta, ne moreš presekati in iskati čudežne rešitve, ki bo delovala takoj. Ravno obratno. Ravno zaradi tega smo spremembe na področju zdravstva in reformo na področju zdravstva razdelili v množico, v množico korakov. In ti koraki se že izvajajo. Ti koraki se izvajajo na področju zdravstva, jaz si bom zdaj vzel čas in bom začel naštevati, ker ste že omenjali zavarovalnice, prvi ukrep, ki smo ga izpeljali na področju zdravstva, je bil ravno to, da vrnemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje pod okrilje javnega zdravstvenega sistema, da dopolnilno zdravstveno zavarovanje preoblikujemo v obvezno z enim samim namenom, da spet preide pod javno zavarovalnico, pod ZZZS. ta način bomo dosegli, da se na tem področju ne bo javni zdravstveni sistem nadalje razkrajal in se s tega vidika dejansko tudi ne. To je bil prvi ukrep. V resnici najtežji, najtežji z vidika tega, kdo so bili deležniki na drugi strani in s kako močnimi tudi kapitalskimi silami smo se morali soočiti, da smo ta ukrep izpeljali. Drugi ukrep, ki je bil že izpeljan, in to že v lanskem letu, je bil interventni zakon, s katerim smo naslovili vprašanje bolniških staležev in absentizma. S temi ukrepi, s tem zakonom smo ne samo izpeljali ukrepe, s katerimi verjamemo, da bomo lahko bolniški stalež počasi začeli krajšati, ker smo žal rekorderji v Evropi, kar se tega tiče, žal, ampak da bomo tudi razbremenili javno zdravstveno blagajno stroškov iz tega naslova, ker so vmes narasli na enormnih 800 milijonov. In ravno zaradi tega je bil to drugi korak, ki smo se ga lotili. V letošnjem letu je bila sprejeta uredba o storitvenih programih za letošnje leto. Ta uredba je tista, ki počasi, a vztrajno naslavlja vprašanja: katere so tiste storitve, ki so nujne, da se tam čakalne vrste prioritetno skrajšujejo; kateri so tisti ukrepi, s katerimi bomo povečali dostopnost ljudi do družinskih zdravnikov preko aktivacije dodatnih ambulant; katere so storitve, s katerimi lahko pomagamo obstoječim ambulantam družinskih zdravnikov preko dodatnega strokovnega osebja, v tem primeru medicinskih sester, da bodo lažje opravljali svoje delo. In v tem času je bilo sprejetih, po mojih informacijah, skorajda 40 ukrepov za razbremenitev administriranja teh istih ambulant. Noben od teh ukrepov ni tak, da bo sam po sebi uredil situacijo v zdravstvu, ampak vsak od njih pa pripomore k temu, da se, kot zanimivost naj navedem, dejanske čakalne vrste, poudarjam dejanske čakalne vrste, ne tiste, ki so predvidene, ko dobiš termin, ampak tiste, ki so potem dejansko realizirane, bistveno krajše, od tega, kar dobi pacient, ko prvič dobi termin. Govorimo o tem, da so dejanske čakalne vrste, in ta proces tudi danes teče, danes teče proces prenaročanja. Prenaročanja, jaz sam vem za štiri konkretne

To je ta razlika med dejanskimi čakalnimi vrstami in napovedanimi čakalnimi vrstami. In ta proces se dogaja ravno zaradi ukrepov, ki so bili izvedeni z uredbo te vlade. Jaz verjamem, da bodo ti ukrepi dajali vedno večje učinke in da bodo tudi vedno bolj vidni in da bodo to ljudje tudi potem lahko občutili pri tem, kako dolgo čakajo na posamezne ukrepe. Kar se pa stavke FIDES tiče, pa verjamem, da bo imel kasneje več časa za to.

Dokler odločevalec ne prizna problema, tako dolgo ga ne more reševati oziroma ga ne bo rešil. Govorili ste o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju, ja, to je ena izmed oziroma ena edina koalicijska zaobljuba, ki ste jo izpolnili. Torej, da ste prostovoljno dopolnilno zavarovanje spremenili v obvezni davek in s tem zavrtali neskončno globoko luknjo v državni proračun. Iz 140 milijonov ZZZS iz državnega proračuna bomo v naslednjem letu prišli na 680 milijonov evrov. Toliko o vaši radikalni spremembi na ZZZS. Niste se dokončno izborili s tistimi lobiji na ZZZS, kajti v skupščini in upravi imamo še vedno dobavitelje, še vedno sindikate in tako naprej. Toliko o tem. Kar se tiče absentizma, nič niste skrajšali. Preberite si poročilo ZZZS, ki o tem govori, da je še podaljševanje bolniških in zato tudi menda nov zakon, s katerim naj bi se skrajšal absentizem. Pravite, da ste zmanjšali administrativne razbremenitve, jaz ne vem, zakaj potem nov pravilnik, s katerim boste, naj bi oziroma je v proceduri, določili, da mora na primarni ravni izvajalec odgovarjati na elektronsko naročanje 24 ur

Ali pa, kadar bomo čakali več kot dopustno čakalno dobo v Republiki Sloveniji, bo izvajalec pacientu posredoval informacije za zdravljenje v tujini. Zakaj ne za zdravljenje doma? Torej, ne samo, da pošiljamo zdravnike v tujino, pošiljamo tudi paciente v tujino za denar, ki so ga plačevali za slovensko zdravstvo. In še enkrat, predsednik Vlade: kaj porečete na to, da je na 70 prostih mest družinske medicine vpisanih le 22 zdravnikov in na urgentno namesto na HOT:** Hvala. Spoštovani predsednik, imate besedo za dopolnitev odgovora. jaz se namenoma ne bom spustil v posamezno navedbo, bom o kredibilnosti teh navedb raje ilustriral naslednjem primeru. Najlažje je manipulirati, še posebej z ljudmi, ki so v stiski, ki čakajo na zdravnika. Spoštovana poslanka je navedla, da se bolniški staleži daljšajo, da to izhaja iz poročila ZZZS. Drži, ni pa povedala, iz katerega leta. Iz leta, preden je bil interventni zakon sprejet, zato pa je bil interventni zakon sprejet. To je najlepši primer, kako se manipulira. Uporabi se podatke iz preteklosti, potem mi sprejmemo nek ukrep, ki bo dal rezultate, in oni na podlagi preteklih rezultatov vnaprej povedo, da je naš ukrep nesmiseln. Na vsakem primeru, ki ga izpostavlja, lahko isto dokazujem, ampak nisem za to danes tukaj. Tisto, kar bom danes še enkrat povedal, je, da je zdravstvo prva prioriteta te vlade in bo tako tudi ostalo. Vsi ukrepi, ki jih skupaj z ministrico in ministrstvom in ekipo pripravljajo, gredo natančno v to smer, kako razbliniti to meglo, tudi privatnih interesov, ja, na primer pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju, kako razbliniti to meglo zato, da pridemo do delujočega zdravstvenega sistema. In pri tem ne bomo iskali izgovorov, tudi v Evropi, s katerimkoli od evropskih voditeljev se pogovarjam danes, kaj je glavni problem pri delovanju javnega sektorja, vsi navedejo eno in isto besedo: javni zdravstveni sistem. Celotna Evropa se danes sooča s tem, žal, zaradi covidne situacije in postpandemičnih efektov, ki jih zdravstvo čuti. Tu Slovenija žal, ni nič kaj posebna, imamo pa to srečo, da v našem javnem zdravstvenem sistemu, si upam trditi, delujejo izjemno predani ljudje. Kljub stavki, kljub posameznikom, ki so tako ali drugače organizirani, pa jih ne bom niti imenoval, ker se mi ne zdi vredno, kljub temu je večina zaposlenih v javnem zdravstvenem sistemu v Sloveniji predanih bolnikom, predanih svojemu delu in danes stavki navkljub delujejo enako zavzeto in enako skrbijo za paciente. In jaz bom raje njim izrekel še enkrat svojo hvaležnost in jim obljubil, da to, kar danes izvajajo stavki navkljub, ne bo pozabljeno, ne bo prezrto.

moj postopkovni predlog je jasen – da se o tem poslanskem vprašanju glasuje in se opravi razprava v Državnem zboru, ker je glede na odgovore jasno, da se predsednik Vlade ali norčuje iz ljudi ali pa je ta tema v tunelu oziroma noč res tako temna, da ne vidi luči. luči. Noben cinizem in sarkazem, predsednik Vlade, ne bo preusmeril pozornosti od nesposobnosti vlade glede reševanja zdravstvenega sistema v Sloveniji. Noben. In noben sarkastičen odgovor in nasmešek, da tisti, ki postavlja vprašanje in opozarja, tako družinski zdravniki, urgentna medicina, bolnišnice, direktorji bolnišnic, zdravniške zbornice in sindikati, ne bo preusmeril tega, da je v bistvu ta vlada nesposobna reševati zdravstveni sistem. In vsi izgovori za nazaj in kako je v Evropi podobno, ne odtehtajo teh vaših besed leta 2020, 2021, 2022, 2023 in danes. Ja, cel čas ste govorili o tem, kako boste vi takoj rešili zdravstveni sistem. In vprašanje danes ni o vladi, prejšnji vladi, predprejšnji vladi 2010, ampak je govor o vaši koaliciji in o vaši vladi. Vi ste se zaobljubili s prvim ministrom za zdravje, ki sta bila kot eno, da bosta v pol leta rešila čakalne dobe, pa jih niste. Minister je prej odšel, prišla je nova ministrica, z velikimi obljubami, takoj bomo rešili zadeve, pa ste nam takrat v nastopu, mislim, da septembra, oktobra da vendarle naj počakamo mesec, dva. No, zdaj smo počakali mesec, dva ali tri, štiri, pa še vedno nimamo nič od sprememb v zdravstvenem sistemu. Ja, imamo, imamo – daljše čakalne dobe, spremembo napotnice zelo hitro z 14 na 30 dni, to je tisto 30 dni do specialista, imamo krajše čakalne vrste, samo več ljudi je notri. Kajne? In takšne odgovore imamo. To imamo. In imamo javna pisma družinskih zdravnikov. In imamo javna pisma specialistk mater, ki pravijo, da so danes razmere

To imamo danes. In imamo odhajanje zdravnikov, pospešeno odhajanje v druge države, ne samo v Avstrijo, danes tudi na Hrvaško. In namesto, da bi tiste, ki čakajo nedopustno dolgo v bolnišnicah, v javnih zavodih, napotili na zdravljenje drugam v Sloveniji, ne, mi jih bomo napotili v tujino, za naš denar. In da rastejo klinike in različne specialistične ambulante ob meji, to imamo danes, ja. Danes imamo pospešeno zdravstva v Sloveniji. In besede o tem, da je veliko javnega zdravstva in kako se zavzemate, dokazi so vse to, kar sem povedala, beg zdravnikov, nenormalne razmere v naši javni

sta praktično že za vami, in žal tudi za nami, in napovedane reforme, reforme, ki so potrebne, ste jih tudi sami obljubljali, so popolnoma zastale – tukaj ne gre samo za zdravstveno reformo, ampak še nekatere druge, kot so davčna reforma, reforma pravosodja, pokojninska reforma in tako naprej –, so popolnoma zastale. Namesto tega imamo kopico afer, kopico strateških svetov in kopico obljub. Tudi javna podoba vlade je zelo nizka ravno zaradi diskrepance med obljubami in samo realizacijo. Zdaj stavkajo zdravniki, stavkajo kmetje, protestira gospodarstvo, plače so še vedno preveč obdavčene, nič se tukaj ne spremeni, upokojenci so ravno tako na ulicah. To časovno okno za izvedbo reform pa se zelo zapira. Pred vami je v bistvu samo še leto in pol efektivnega časa, da se lahko kaj izvede. Pred 14 dnevi ste na pikniku Svobode dejali: »Za samorefleksijo si vzamete zvezek v roke in pogledate, kaj je bilo obljubljenega in kaj je bilo narejenega.« bodite toliko prijazni, predsednik Vlade, pa z nami delite vsebino tega zvezka, ker mene res zanima: Kaj od tistega obljubljenega, zdravstvena reforma, davčna reforma, pokojninska reforma, tisoče stanovanj,

Hvala lepa za to vprašanje, sem ga res vesel. Bi samo popravil spoštovanega poslanca, da bo čez dva dni res da bo čez dva dni res druga obletnica zmagovite Svobode na volitvah. In bom izkoristil to priložnost in se bom zahvalil še enkrat vsem volivkam in volivcem, ki so takrat prepoznali, katera je prava smer za to državo, in so nas pri tem podprli. Jaz sem prepričan, da čez dve leti se bo situacija ponovila. Tako da hvala lepa, ker ste mi dali to priložnost, da se lahko odzovem na to. Jaz se dobro spomnim in imam še naslovnico Mladine, ampak zdaj je spoštovana poslanka zapustila [dvorano], kaj je bila moja kaj je bila moja obljuba na Trgu republike. Tri stvari so bile. Prvo je bilo, da bomo osvobodili RTV, to je bil Zakon o RTV, to je bila prva obljuba, javna, obstajajo dokazi. Druga je bila, da se bodo PKP-ji ukinili, po domače vsi škodljivi ukrepi prejšnje vlade, tudi ta je bila že izvedena. In tretja, ki je bila, pa še ni bila, ampak verjamem, da bo v roku naslednjih nekaj mesecev tu v parlamentu, je bil medijski zakon. To so bile javne obljube, ki sem jih sam dal pred volitvami. Ko je bila Svoboda zmagovito potrjena na volitvah in smo sestavili koalicijo skupaj z levosredinskimi partnerji, smo sestavili koalicijsko pogodbo in od takrat naprej smo začeli govoriti, da je naš namen tudi zaradi tako velike podpore, ki smo jo dobili, in naša odgovornost do volivk in volivcev, da to veliko podporo uporabimo za to, da bomo izpeljali korenite spremembe. In da bomo vse tiste ukrepe, ki se jih kdorkoli že, tudi nekateri iz te sobe, z njimi niso želeli spopasti 10, 20 ali pa 30 let, da se jih bomo lotili. Takrat sem bil jasen in bom ponovil: lotili se bomo tako korenitih reform, da bomo zanje potrebovali dva mandata. Za to pa potrebujemo dva mandata, če želimo reforme izpeljati korenito. Ker se v letu ali dveh, še manj pa v mesecu ali dveh, kot napovedujejo nekateri iz opozicije, ne da resetirati celotne države, ne da se sprememb vpeljati, ki bi dejansko imele efekt, kot si ga vsi skupaj želimo in državljanke in državljani zaslužijo. In da, marsikaj je bilo narejeno v teh dveh letih od volitev. Verjamem, da je večina stvari takih, ki marsikomu v opoziciji ne ustreza, in zato raje zanikamo. Ampak ne, tako kot na zdravstvu, kjer se premikajo stvari korak po koraku stavki navkljub, tako se premikajo stvari tudi na drugih področjih. In jaz bi si želel, da bi pri teh premikih imeli več razumevanja, tudi s strani opozicije, za razmere, v katerih se nahajamo, pa tega ne bom nikoli uporabil za izgovor. Ne bom uporabil za izgovor tega, da ko smo začeli z vlado junija 2022 je bila inflacija, ki smo jo takrat podedovali, 10 %. In danes je inflacija 3,6 % oziroma 3,4 In danes je naša inflacija znotraj pričakovanj, ki jih za Slovenijo ponujajo tudi mednarodne finančne inštitucije in je primerljiva z ostalimi v evrskem območju. Ni čisto enaka, je primerljiva s sosednjimi državami, na primer z Avstrijo, ki se tolikokrat omenja. Danes je Slovenija med evropskimi prvaki po številu zaposlenih, po procentih zaposlenosti in rekordno nizko po procentu brezposelnosti. In danes je Slovenija permanentno za odstotno točko višje po napovedih gospodarske ravni od evrskega območja. Vse to kaže, da je sicer lepo govoriti, mondeno jamrati, kako je v Sloveniji vse narobe, narobe, jaz pa verjamem, da danes živimo v bistveno bolj svobodni družbi, kjer so dovoljeni protesti. Kjer se s tistimi, ki želijo protestirati, pred tem sestanemo na najvišjih nivojih, jih poslušamo in tudi zato marsikateri protest odvrnemo. In jaz si želim, da tako tudi ostane, ne samo ta mandat, ampak za vedno.

Še ena vaša obljuba, predsednik Vlade, je bila javna na enem izmed soočenj, in sicer dodana vrednost na zaposlenega bo v Republiki Sloveniji 100 tisoč evrov, primerljiva z Avstrijo.

je bilo decembra meseca leta 2022 zapisano: »Čez eno leto, 1. 1. 2024,« s strani vaših medijev, mislim vaših postov na Facebooku in Twitterju, »se bo začela izvajati zdravstvena reforma.« In potem so ljudje v pričakovanju, tega pa ni. Boli ta diskrepanca med obljubami in visokimi pričakovanji in potem tem, da tega ni. Enako pri davčni reformi. Imeli smo jo že na mizi februarja 2023, odstopil je državni sekretar na Ministrstvu za finance in tako naprej. Predvčerajšnjim ste dejali na enem izmed dogodkov: »Maja meseca bomo razgrnili to davčno reformo.« Veste, pričakovanja vseh odgovornih, tudi opozicije, odgovorne opozicije so, da maja meseca imamo na klopeh

da je pomanjkanje vizije pri tem, kam želi Slovenija v naslednjih desetih letih v ekonomskem, družbenem, socialnem kontekstu. Kaj je tista vizija, ki jo piše vlada za naslednje generacije, ne za politiko, ne za vsakodnevne politične potrebe, ampak za naslednje generacije. Kaj je vizija razvoja Slovenije v naslednjih desetih letih v družbenem, socialnem in ekonomskem smislu? **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala. Spoštovani predsednik, imate besedo za dopolnitev odgovora, izvolite. Hvala. Bom kar direktno skočil, vizija je, da živimo v odprti družbi, demokratični družbi, družbi, kjer veljajo načela pravne države in da se nikoli več ne vrnejo mračni časi izpred nekaj let. To je vizija. Hkrati bom pa polemiziral z vami, da v tem trenutku nihče ne prepozna vizije te vlade na gospodarskem področju.

in glejte, vsi pospešeno investirajo v Sloveniji. Investicijski cikel v Sloveniji od ne samo farmacevtske industrije, pa se bom namenoma bolj vrnil na to, tudi avtomobilske industrije, ki je pretežno v slovenski lasti, pa celo avtomobilske, ki mogoče ni v slovenski lasti, lesnopredelovalne, ki je v slovenski lasti, IT industrija, informacijske rešitve in podobno, nenazadnje robotike. Vsi so v izjemnih investicijskih ciklih v Sloveniji. To je najboljši pokazatelj zaupanja v stabilnost Slovenije in te vlade, ker sicer ne bi izbirali Slovenije za kraj, kjer bodo izvajali svoje največje naložbe. Švicarski Sando kot eden največjih farmacevtskih podjetij na svetu se je odločil, da večino svojih investicij za prihodnost stavi na Slovenijo. To sploh ni skrivnost, Švica je postala naš največji zunanjetrgovinski partner. Zakaj? Ker je Švica, ne mi, v Sloveniji prepoznala okolje, kjer se želi razvijati naprej. Švica ceni Slovenijo. Jaz bi si želel, da bi se mi Slovenci kdaj znali toliko ceniti, kot nas cenijo drugi. In tega sploh ne skrivajo, o tem govorijo odprto, o tem govorijo na kamerah in vsi lahko to poslušate. In ne gre za moje besede, gre za njihove. In vizija o dodani vrednosti je ravno to – spodbujamo investicije, kjer se povečuje dodana vrednost na zaposlenega. V vseh teh investicijah, o katerih govorim, se dodana vrednost na zaposlenega zvišuje. Želel pa bi si, da bi do leta 2030, do konca prihodnjega mandata, uspeli Slovenijo spraviti na 100.000 evrov na dodano vrednost na zaposlenega, da nikoli in nihče, verjamem, ni tako neumen, da bi pričakoval, da se bo to zgodilo v dveh mesecih ali v enem letu ali dveh letih. Ukrepi, ki jih za to izvajamo, so pa jasni:

vizije razvoja Slovenije, smeri, v katero plovemo in je prav, da bi šli, izredno pomembna tema, ključna tema za prihodnost te države. Kar je bilo v dveh letih, je bilo veliko zamujenega, reforme, kot sem dejal uvodoma, so zastale, ampak ključno pa je, kakšni nastavki bodo za naslednjih 10, 15, 20 let, da bodo ljudje tukaj radi živeli, ustvarjali družine, se izobraževali in seveda tukaj ostajali in da bodo imeli tudi dobre podsisteme za svoj lasten razvoj. Izobraževanje in inovacije so absolutno ključnega pomena in je prav, da se v njih vlaga. Želim pa poudariti ugodno davčno politiko

razvoj te države še dodatno okrepil tako v ekonomskem in tudi v socialnem smislu, kajti to gre z roko v roki. Ta trenutek Slovenija ni ravno ugodna, kar se davkov tiče, obremenitve na zaposlenega, o o tem smo že večkrat tudi govorili v tem državnem zboru in tudi vi, predsednik Vlade, ste se s tem enkrat strinjali, da bo treba razbremeniti davke na plače. je potrebno o tem spregovoriti tudi v Državnem zboru. Kot sem dejal, vizija Slovenije je ključnega pomena in je prav, da v okviru izredne seje spregovorimo.

Nedavna študija razkriva, da se je finančna negotovost v zadnjih treh letih razširila med več kot polovico Evropejcev in zaradi skokovite rasti cen se je skoraj tretjina prebivalstva znašla v težkem finančnem položaju. Večina ljudi se sooča z nekimi zahtevnimi finančnimi odločitvami, recimo s tem, da kupujejo slabšo kvaliteto hrane po nižjih cenah, da se celo odrekajo obrokom, da premišljujejo čisto o vsakem strošku. Mnogi starši se, kot rečeno, odrekajo obrokom za to, da lahko nahranijo svoje otroke. Na to, da so razmere resnično alarmantne, kaže tudi vse večji delež tistih, ki imajo težave pri plačevanju položnic pravzaprav večino časa ali pa vsaj včasih. Raziskava Eurobarometra o revščini in negotovosti jasno kaže to grozljivo novo normalnost. Študija razkriva, da je kar 62 % anketiranih zaskrbljenih zaradi skokovite rasti cen hrane, medtem ko 59 % anketiranih skrbijo nepričakovani stroški ali pa visoke cene plina, recimo. Kot vidimo, so razmere resnično zaostrene, resnično skrajno resne. Podpora Evropski uniji je sicer zaenkrat še stabilna, vendar pa Evropejci jasno pričakujemo, da bo Unija našla ustrezne rešitve za blažitev hitro naraščajočih življenjskih stroškov tako na ravni celotne Evrope kot na nacionalnih ravneh in da bo zagotovila blaginjo za vseh 48,4, milijona svojih prebivalcev. Druga največja skrb Evropejcev je grožnja revščine in socialne izključenosti. Sledijo podnebne spremembe in pa strah pred širitvijo vojne iz Ukrajine in tako naprej. Tudi v Sloveniji, kot rečeno, je slika zelo podobna, kar 88 % anketirancev Eurobarometra najbolj skrbijo naraščajoči življenjski stroški, na drugem mestu so podnebne spremembe in tesno za njimi strah pred revščino in socialno izključenostjo. To, da je samo tretjina Evropejcev pravzaprav zadovoljnih z ukrepi, ki so jih sprejele nacionalne vlade ali Evropska komisija, je jasen znak, da so dosedanje politike pomanjkljive, da so v boju v boju z draginjo neučinkovite, nezadostne. Tukaj lahko prištejemo v Sloveniji navsezadnje tudi krizo. V Sloveniji je nezadovoljnih ljudi že več kot polovica. Tu lahko prištejemo še stanovanjsko krizo, cene nepremičnin, od 2015 do 2023 so narasle kar za 90 %, rabljenih nepremičnin za 104 %, medtem ko so se dohodki na povprečno

Meni so bili zelo zanimivi še drugi poudarki, na eni strani poudarek, katera je tista vrednota, ki jo večina vseh Evropejcev postavlja na prvo mesto. In to je mir. Mir je tista vrednota, za katero res vsi pričakujejo, ali pa večina njih, da bo Evropska unija tudi kot skupnost naredila več. O tem sem govoril na vrhu voditeljev in žal sem bil precej osamljen. Precej osamljen sem bil pri pozivih, da je treba narediti vse, kar lahko, da vsak od nas in kot skupnost pripomoremo k temu, da se širom sveta žarišča, ki žal vznikajo kot gobe po dežju, začnejo umirjati. Vsak naš ukrep mora voditi v to smer. Druga zanimiv podatek – in niti približno ne bežim od njega – je, da je v Sloveniji na prvem mestu po pomembnosti javno zdravstvo. se v Evropi ne kaže tako močno. V Evropi je v resnici rast življenjskih stroškov na višjem mestu kot v Sloveniji. Tudi pri nas je zelo pomembno, da ne bo nesporazuma, ampak ljudi v tem trenutku pri nas bolj skrbi dostopnost do javnega zdravstva, upravičeno, tudi zaradi stavke, ki je marsikje bila nerazumna, še posebej na primeru invalidov in nedostopnosti do podaljševanja vozniških dovoljenj, ta del je zdaj tudi s pomočjo zakona, ki ste ga vi, koalicija, potrdili v parlamentu in bo v bodoče reguliran in takih ekscesov ne bo več moglo biti. Ampak ljudi skrbi dostopnost javnega zdravstva. Kar se pa tiče življenjski stroškov, drži. Kot sem povedal, inflacija je bila junija 2022, ko smo prevzeli vlado, 10-procentna. Vmes so v nekem obdobju cene hrane poskočile tudi za dvakratnik inflacije, namesto 10- je bila rast cen 20-procentna. Danes je inflacija znotraj obvladljivih okvirov 3,6, in hrana ne narašča več, narašča več, inflacija na področju hrane je 0,9-procentna, letna inflacija. To kaže, da so se ukrepi, kljub takim in drugačnim komentarjem, na področju hrane nekako prijeli. Hrana se ne draži več. Jaz si želim, da bo pri tem ostalo, in moramo narediti vse, da bo ostalo, da se hrana ne bo dražila, ker se je že več kot dovolj v preteklosti. Želel bi si, da pride do negativnih efektov. Žal se pa danes kaže kot eden glavnih motorjev inflacije v Sloveniji področje storitev, na eni strani zdravstvene storitve, na drugi predvsem, tako kot sami pravilno ugotavljate, še vedno storitve na področju stanovanjske problematike.

solidarno prihodnost na področju širitve nabora stanovanj, ne samo neprofitnih, ampak na splošno gradnje, pa še z nekaterimi drugimi, ki jih pripravljamo tudi s posameznimi lokalnimi skupnostmi, ker jih bo treba vključiti, v naslednjih mesecih pokazali zelo jasni obrisi, kako bomo izpolnili svojo obljubo o tem, da bomo do konca mandata zgradili oziroma štartali štartali dovolj veliko število projektov, teh 5 tisoč stanovanj. Prepričan sem, da na ta način lahko tudi področje cenovnih politik predvsem na najemninah spravimo v normalne okvire, kjer danes žal niso in prehitevajo razvoj dogodkov v Evropi. Tako da s ciljnimi ukrepi verjamem, da bomo lahko prispevali. Na drugi strani pa res ne bi želel, da se pozabi, da je v času te vlade prišlo do najvišjega dviga minimalne plače, da je v času te vlade prišlo do najvišjega dviga pokojnin, pred kratkim, in da tudi na ta način skrbimo, da je tistih, ki so izpostavljeni revščini, čim manj. Žal se pa tega ne da izkoreniniti čez noč.

ki bo seveda služil tudi v boju proti revščini in socialni izključenosti. To sem hotela tudi kot drugo prioriteto, kot nekaj, kar se je v Eurobarometru postavilo na visoko mesto strahov in skrbi ljudi, izpostaviti. Namreč, boj proti revščini, socialni izključenosti, in kot ste sami omenili, seveda je pomembno krepiti javnozdravstveni sistem ter se tudi učinkovito spopasti s podnebnimi spremembami. Navsezadnje takšni udari, kot so bile poplave, vse to

komisarja v novi sestavi evropske komisije s ciljem večje učinkovitosti kot prioritetne predlagala Slovenija v spopadu z aktualnimi krizami? Kajti kriz je na žalost cela vrsta, kot vidimo. Če morda že imate v mislih kaj takega. tudi: Ali imate morda namen še sprejeti kakšne ukrepe pri vse hujšem dejanskem problemu revščine in socialne izključenosti, kar sem prej malo bolj podrobno opisovala, zakaj do tega prihaja? Hvala.

Mi imamo danes dosti razprav, bolj ali manj poglobljenih, o tem, kakšna naj bo nova energetska strategija, tudi z vidika našega prispevka k manjšanju obremenitve s toplogrednimi plini. Na videz imamo pred seboj dilemo med obnovljivimi viri ali jedrsko tehnologijo. Jaz sam pravim, da je ta dilema navidezna. Verjamem, da se obe dopolnjujeta viri, ravno obnovljivi viri lahko pripomorejo, če jih na pravi način implementiramo, da zmanjšajo tudi energetsko revščino. Jaz si želim, da bi do leta 2030, in verjamem, da je to uresničljivo, zgradili v Sloveniji dovolj sončnih elektrarn. Se pravi nekje med 3,5 in 4 gigavate inštalirane moči, dovolj sončnih elektrarn, da bi vsako gospodinjstvo, vsak posameznik kot fizična oseba imel dostop do lastnega obnovljivega vira energije. Na ta način bi postal vsak od njih ekonomsko popolnoma neodvisen od kogarkoli in postal bi predvsem tudi samozadosten. Mislim, da kot država smo v stanju to narediti, naravnih danosti imamo dovolj in rezultati lanskega leta, ko se je v enem letu zgradilo za 20 tisoč sončnih elektrarn, kjer se je v enem letu zgradilo za 50 % tega, kar smo prej gradili dolgih 12 let, dokazujejo, da če ta tempo nadaljujemo, je cilj, ki sem ga navedel, uresničljiv. Dilema o jedrski tehnologiji je pa potem dilema o cenovni učinkovitosti te rešitve, konkretno za poslovne subjekte, za javni sektor, za industrijo, in je potem tudi temu primerno lahko umeščena v naše energetske načrte za prihodnost. Podobno, kot sem zdaj povedal, je treba načrtovati podnebne ukrepe na način, ki bodo dajali istočasno tudi socialno pravičnost. Žal v sedanji komisiji ni bilo vedno tako. Nekateri ukrepi, prav na področju kmetijstva, mogoče, so bili socialno nepravični. Zaradi tega so bili tudi protesti kmetov po celi Evropi, ne v Sloveniji, v Evropi, bistveno bolj ognjeviti, vroči, ker so bili ukrepi mogoče slabo načrtovani.

V skladu z 247. členom Poslovnika Državnega zbora prehajamo na poslansko vprašanje, postavljeno na 18. seji Državnega zbora. Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić bi morala odgovoriti na vprašanje Tomaža Lisca v zvezi z dogovorom o načinu uresničevanja protestnih zahtev slovenskih kmetov, vendar je danes odsotna. Odsoten pa je tudi poslanec Tomaž Lisec, zatorej bo ministrica na vprašanje odgovorila pisno v skladu s poslovnikom. Prehajamo na vprašanja poslank in poslancev. Bomo počakali minutko, morda, da se umiri stanje v dvorani.

Kolega Franc Rosec bo zastavil vprašanje ministru za okolje, podnebje in energijo mag. Bojanu Kumru ter ministru za finance Klemnu Boštjančiču. Spoštovani kolega, imate besedo. Hvala za besedo, predsedujoča. Moje poslansko vprašanje se sicer vleče kot neka rdeča nit že dve seji, ampak nič zato, upam, da bomo mogoče pa danes bliže odgovoru. Poslansko vprašanje datira predvsem iz članka gospoda novinarja, o katerem ima naš predsednik Vlade mnenje, da je najboljši raziskovalni novinar, se pravi gospoda Cirmana, z dne 4. 1. 2024. V tem članku sta omenjeni dve dejstvi.

In še drugi pomemben podatek, da je Vlada, ki je skupščina SDH, konec leta 2023 potrdila načrt upravljanja naložb SDH, v katerega pa so sedaj prvič vključili tudi priprave na izločitev Teša in Premogovnika iz družbe Holding Slovenske elektrarne. Na prejšnji seji mi je gospod minister za finance dejal, da to je stvar SDH in

Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, kjer pravijo, da je to stvar SDH in da moram nasloviti to poslansko vprašanje na njih prek resornega ministrstva in da niso s tem nič seznanjeni. Moje poslansko vprašanje bo skorajda enako, kot je bilo v preteklosti: Ali se v okviru SDH izvajajo kakršnekoli aktivnosti za selitev Teša in Premogovnika Velenje na slabo energetsko družbo ali banko,

odgovor naslovljen na dva ministra, torej še na kolega Kumra, bom jaz na začetku povedal nekaj pojasnil pa potem kolega Kumer še drugi del. Tako kot je poslanec Rosec povedal, to vprašanje je pravzaprav enako, kot je bilo pred enim mesecem, tako da tudi jaz ne bom nič drugače odgovoril, ker nimam nobenih drugih informacij, kot sem jih imel pred enim mesecem. pred enim mesecem. Pa da ne bom spet tukaj imel najprej debate o tem, kakšne so pristojnosti posameznih ministrstev in kaj je pristojnost SDH, samo še enkrat, SDH družbe, ki jih upravlja, upravlja po načelu neodvisnosti. Ampak ne glede, iz letnega načrta upravljanja naložb izhaja, kot ste sami rekli, da se izvajajo, navajam: »Pripravljalne upravljavske aktivnosti, vezane na morebitno izločitev premogovne dejavnosti in dejavnosti proizvodnje električne energije iz lignita na tako imenovano termoenergetsko družbo.« Skratka, upravljavske aktivnosti v družbi HSE skladno z Zakonom o SDH izvaja SDH, in ne Vlada niti ne Ministrstvo za finance. Poleg tega je pa ta zapis zelo pogojen in seveda ne more biti izveden samo na podlagi aktov upravljanja, ampak je za kaj takega potrebna, kot sem že prejšnjič tudi povedal, zakonska podlaga. To potrjuje tudi vsebina Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije, ki jo je sprejela Vlada februarja 2020, iz katere izhaja, stran 108, da so za pripravo zakona o zapiranju Premogovnika Velenje in zakona o prestrukturiranju regije pristojna ministrstva za energijo, regionalni razvoj in naravne vire. Skratka, to pa spet govori v prid dejstvu, da potencialno prestrukturiranje navedenih družb ne ustreza pojmovno navedbi po ustanovitvi slabe banke za energetiko,

Hvala lepa za vprašanje, sokrajan. Tudi jaz prihajam iz Doline in seveda me še posebno močno zanima poslovanje vseh družb v Dolini, tako da me veseli vaše vprašanje in vaše zanimanje. Tako kot pa, ker ste bili enkrat na čelu družbe Teš, zagotovo veste, kakšna problematika je ta problematika, da gre za večplastni vidik. Težko je natančno opredeliti, kaj vse se dogaja znotraj skupine Teš oziroma termodivizije Premogovnika Velenje, ker vemo, da imamo po korporativnem upravljanju še nadzorne svete, potem ki je v tem primeru poslovodstvo HSE, nadzorni svet in pa potem seveda slovenski državni upravljavec SDH. Tako kot je že minister za finance povedal, gre za morebitne aktivnosti skladno z načrtom oziroma strategijo upravljanja kapitalskih naložb, kar sodi v naše ministrstvo, je predvsem energetski del, ker gre za energetske družbe, tukaj v okviru svojih pristojnosti vodimo in smo že pripravili območni načrt v okviru Sklada za pravičen prehod. Jutri verjamem, da bo Državni zbor potrdil energetski zakon EZ-2, ki ima zakonske nastavke za hitrejše črpanje Sklada Sklada za pravičen prehod. Potem je pa tukaj še več vidikov. Eden je socialni vidik, vemo, da gre za enega največjih, če ne celo največjega zaposlovalca v Dolini, in tukaj se bo moralo skladno z načeli pravičnega prehoda reševati na resornem Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Finančni oziroma makroekonomski vidik zagotovo sodi pod Ministrstvo za finance, energetski vidik sodi k nam, rudarski vidik pod Ministrstvo za naravne vire in prostor. Pripravljajo in jaz upam, da bodo v roku enega, dveh, treh mesecev pripravili zakon za postopno zapiranje Premogovnika Velenje, to je tudi kolega minister že omenil. Tam se bo določilo zakonske osnove, ki bodo seveda opredelile, kako se bo Premogovnik Velenje zapiral. Strategija je pa sprejeta in jo je vaša vlada sprejela leto pa pol nazaj. Potem je še pa en vidik

Preprosto me zanima, na koga naj naslovim vprašanje, kaj se dogaja na SDH, da bom nek odgovor izvedel. Ker zdaj nihče ni, bi rekel, pristojen, da bi ga spraševal, kaj dela SDH, SDH pa očitno nekaj dela, ker je Vlada očitno nekaj potrdila v načrtu konec 2023.

pred zimo si vsak priskrbi hrano, gorivo, neke energente, da zimo preživi. Mi gremo v neko stvar, ne da bi vedeli, da se sploh kaj dela oziroma kakšna je časovnica.

zdaj jaz začel, da dokončam tisto, kar sem že prej hotel povedati, v prvem delu. Kar se energetskega dela tiče, zagotovo velja, da je potrebno ohranjati energetsko lokacijo, verjamem, da se tukaj strinjamo. V bistvu je pa načrt aktivnosti, ki se morajo izvesti, zelo dobro popisan v sprejeti strategiji prestrukturiranja premogovne regije, v tem primeru savinjsko-šaleške. Tukaj sledimo načrtu, ki ga je prejšnja vlada sprejela, skratka, sprejeli smo območni načrt, sprejeli smo program za črpanje evropskih kohezijskih sredstev. Zaradi pomanjkljive energetske zakonodaje oziroma zakonske podlage smo v energetsko zakonodajo EZ-2 dodali, zato da bomo lahko hitreje in enostavneje omogočili črpanje sredstev iz Sklada za pravičen prehod. Že takoj z nastopom te vlade smo pa triplastno takoj reševali ta problem, kratkoročno z naslavljanjem energetske krize, ugotavljali smo velik manko iz prejšnjega mandata, kar se tiče kopanja premoga, in določen manko pri samih obratovalnih karakteristikah, srednjeročno se zagotovo ve, da se bo Teš 6 moral nadomestiti z nizkoogljičnimi, predvsem pa obnovljivimi viri energije. Zagnali smo res velik val investicij v sončne elektrarne. Hkrati odstranjujemo administrativne ovire za hitrejšo implementacijo obnovljivih virov energije. Rešujemo tudi problem hidroelektrarne Mokrice, da se bo končno lahko pridobilo gradbeno dovoljenje. Skratka, geotermalne elektrarne, vetrne elektrarne, vsi ti viri bodo nadomestili dolgoročno, ko se bo skladno s strategijo ali kaj prej. Te informacije so prisotne pri slovenskem državnem upravljavcu, tako kot ste že pravilno ugotovili, in verjamem, da vam bo s temi odgovori postregel minister za finance, kdaj in kako, če obstajajo

Ne vem, kako je bilo na prejšnji vladi, kako ste na prejšnji vladi komunicirali z ministri pa kako je minister za finance pojasnjeval o aktivnostih SDH, na tej vladi minister ne pojasnjuje o upravljavskih aktivnostih SDH, niti ne pozna. Če poznate dobro Zakon o SDH, potem veste, kakšne so pristojnosti SDH, zakaj je SDH sploh bil ustanovljen. Osnovni namen SDH je bil ravno to, da se loči upravljanje od države oziroma od Vlade. Vlade. Kar pa vemo, sem vam prebral konkretno, kar izhaja iz letnega načrta upravljanja, še enkrat, izvajajo se pripravljalne upravljavske aktivnosti, vezane na morebitno

povedal, da si ne predstavljam, da bi bile kakršnekoli tovrstne spremembe možne mimo ustreznih zakonodajnih sprememb oziroma ustrezne zakonodajne podlage, kar na koncu pomeni, da boste itak odločali o tem tukaj.

Vemo, da se bo zaprtje premogovnika zgodilo, hočeš nočeš, s tem bo tudi Teš 6 prenehal obratovati s takšnim namenom, kot je sedaj, in bo tudi imelo nekje finančne posledice, pa tudi glede socialnega vidika.

dela. Namreč, ta zadeva izločitve, to bo vplivalo na proračun, vi ste pa skrbnik proračuna, boste morali dejansko, bi rekel, bdeti nad tem, kam se bo ta malha porazdelila. In danes nismo izvedeli dejansko nič, SDH dela, kaj dela, ampak

Me pa nekaj bega. V tem državnem zboru imate koalicija takšno večino, da lahko naredite, karkoli hočete. To je tisto, kar me bega. Namreč, po navadi, če ima nekdo takšno moč, je gluh za neka opozorila z druge strani. Tudi pri samem Energetskem zakonu smo na neke stvari pa na anomalije opozarjali, pa zdaj se nekaj, bi rekel, v neko malo boljšo smer dejansko premika. Ampak tu pa gre za neko socialno bombo in mislim, da bi to morala biti tema, ki se ne dotika samo dveh ministrstev, ampak vsaj štirih, če ne več, pa tudi samega predsednika Vlade. Namreč, predsednik Vlade bi pač moral biti po sami dolžnosti malo radoveden, kaj se mu bo nekje zgodilo v roku enega ali pa dveh let. Namreč, vemo, da je bila sprejeta letnica zapiranja premogovnika 2033, zdaj se pa tudi v medijih pojavlja iz takšnih in drugačnih razlogov letnica 2028 ali celo prej. To pa vemo, da so zdaj neki socialni vidiki, socialne bombe, to pa ni kar tako, bi rekel, neka zadeva, oh, bomo zaprli z danes na jutri. Ne gre. Tudi gospodarstvo hoče vedeti, od kod bo dobilo energijo, ker ne bo več iz Teša, in po kakšni ceni.

Hvala. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil jutri v okviru glasovanj. Kolega Jožef Horvat bo zastavil vprašanje ministru za naravne vire in prostor gospodu Jožetu Novaku. Izvolite, kolega. **JOŽEF HORVAT (PS NSi):** Hvala lepa, spoštovana gospa podpredsednica. Spoštovani minister gospod Jože Novak. Danes je pravzaprav ne okrogla, ampak pomembna obletnica – natančno pred 26 meseci, torej pred dvema letoma in dvema mesecema, je bil podpisan sporazum o skupni izvedbi investicije, ki se imenuje Dograditev in nadvišanje visokovodnih nasipov ob reki Muri na območju občin Ljutomer, Tišina, Črenšovci in Radenci, ki bodo financirani iz Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, v skupni vrednosti približno 40 milijonov evrov. Gospod minister, najprej moja iskrena hvaležnost, da ste konec meseca februarja šli na teren, si pogledali porečje rek, tudi porečje reke Mure. Tudi v občini Črenšovci ste bili, to je moja občina, kjer je bilo pravzaprav najhuje in kjer je Mura pretrgala nasip. Ta projekt, izjemnega pomena za nas, pravzaprav za celo Slovenijo, se gotovo, tu se gotovo strinjava, mora voditi projektno. V zvezi s projektom izgradnje nasipov na reki Muri imam tri preprosta vprašanja: Katere so ključne faze izvedbe projekta dograditev in nadvišanje visokovodnih nasipov ob reki Muri po občinah podpisnicah sporazuma? Kakšna je časovnica izvedbe posameznih faz po občinah in kdo je za izvedbo odgovoren? Ali so finančni viri zagotovljeni in kakšna je višina in struktura finančnih virov?

Hvala lepa poslancu za to vprašanje in njegovo skrb za to območje in regijo. Lahko najprej ugotovim, da je bilo veliko stvari na Muri narejenih v zadnjem času, predvsem zaradi vseh teh izrednih ukrepov, ki so sledili poplavam. 113 kilometrov vodotokov je bilo z izrednimi ukrepi zaradi pretočnosti saniranih in urejenih, ravno tako je ta poškodovani nasip v Dolnji Bistrici tudi saniran, kar je bilo seveda letih 2024, 2025 so v sanacijskem programu predvidena še sanacijska dela v višini 8,6 milijona evrov v občinah Gornja Radgona, Ljutomer, Razkrižje, Beltinci, Črenšovci, pripravljen pa je tudi gospodarski načrt, tudi načrt gospodarske javne službe za leto 2024 za dodatne 3 milijone. Torej če bodo vzdrževalna dela, ki so zdaj, seveda S temi deli bomo seveda lahko zaključili vsaj tiste najnujnejše stvari. Vzporedno pa od februarja, tako kot ste omenili glede tega sporazuma, teče tudi priprava projekta nadvišanja in dograditve nasipov ob Muri v 10 občinah. Pripravo dokumentacije, pridobivanja zemljišč, potrebnih dovoljenj pa vodijo občine Črenšovci, Ljutomer, Tišina, Razkrižje, Radenci, seveda skupaj z DRSV. Skupna dolžina celotnega ukrepanja, predvidenega na levem in desnem bregu Mure, znaša skupaj za celotno območje dobrih 40 Ključni del, ki se nanaša na financiranje iz Načrta za okrevanje in odpornost, kar je najbližji finančni vir, je situacija naslednja. Najprej. Realizacija projekta Mura je zahtevnejša, kot so pred leti pričakovali vsi skupaj, saj se je izkazalo, da je izvedba visokovodnih nasipov usklajena zgolj na območju, kjer je bil sprejet državni prostorski načrt. Ta je bil sprejet za nasipe v dolžini 14,7 kilometra in poteka, ta usklajeni del, na območju petih občin: Tišina, Murska Sobota, Radenci, Križevci pri Ljutomeru, Veržej in Ljutomer. Na tem odseku je dokumentacija že izdelana. Pridobljena so mnenja vseh delodajalcev, jaz imam še hišno dolžnost z Zavodom za varstvo narave dokončati, pa smo že imeli pogovore o tem in upam, da bom tudi dobil pozitivno soglasje na ta del. Pridobljenih je 86 % vseh zemljišč, preostalih 14 %, ki jih zagotavljajo občine, pa načrtujejo, da jih bodo v celoti pridobile do julija 2024. Dela naj bi se pričela še v letošnjem letu, 2024, zaključila pa do leta 2026. Jaz sem optimist za ta del, da ne bo pri teh manjših pridobitvah zemljišč karkoli, bom rekel, ostalo problematičnega in da bomo ta projekt izpeljali. Na območju drugega dela, to je občin Beltinci, Črenšovci, Lendava, Razkrižje, pa so sprejeti občinski akti. Za del nasipa na Razkrižju pa občina pripravlja lokacijsko preveritev. Na tem delu poteka intenzivno usklajevanje z mnenjedajalci, saj saj pri vzhodnih načrtih, prostorskih aktih predhodno niso bila usklajena, zato se je naloga prenesla v fazo priprave projektne dokumentacije, kar ni običajno, tveganje pa je zaradi tega seveda večje. Zakaj pa je toliko težje? Zato ker visoko na vzhodnem nasipu potekajo bodisi na območju Nature 2000 ali na območju najboljših kmetijskih zemljišč, na kar ste tudi sami opozarjali, in oboje pomeni veliko stopnjo varovanja. Če občine ne uspejo zagotoviti lokacijskih preveritev na tem območju na vsem odseku do junija, do konca junija, tako smo se dogovorili, potem bomo imeli težave. Upam,

se bomo z njimi pogovorili in imam v maju in juniju kontrolni pregled tega, da bomo tudi to opravili. Če boste pomagali, bom dokončal še drugi del informacije. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Spoštovani kolega, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora.

prosil, vidim, da imate pripravljeno obširno gradivo za odgovor na moje vprašanje, da mi morda to posredujete v neki tabelarni obliki po deležnikih, torej po občinah, 10 jih je, da vidimo, kje smo danes, in da potem lahko tudi skozi čas spremljamo razvoj tega projekta. tega projekta. Kot sva se pogovarjala tudi na štiri oči, zelo kolegialno, imam veliko skrb v zvezi z določitvijo trase na določenih segmentih. Tukaj nekoliko bolje poznam problematiko občine, iz katere izhajam, torej občine Črenšovci. Oba poznava tudi zahteve Zavoda za varstvo narave, na drugi strani pa seveda tudi ministrstva za kmetijstvo oziroma lastnikov najboljših kmetijskih zemljišč. Tukaj imate zaveznika. V tem kontekstu bom tudi v nadaljevanju predlagal razpravo na seji Državnega zbora, da bi se tukaj le politika poenotila. Gre za velik projekt nacionalnega pomena in tukaj moramo

kako zdaj v bodoče uskladiti nekaj, kar bo stalnica v Sloveniji. Na nek način rabimo rešitve urejanja voda ali pa načrtovanja večje odpornosti na podnebne spremembe, ki so na naravi temelječe rešitve, in istočasno tudi na kmetijskih zemljiščih, spoštovano, bom rekel, če se le da, ne posegati v njih.

Če je to potrebno, potem seveda realno ne ocenjujem možnosti, da bi teh 20 kilometrov bilo danih v program NOO zdaj.

če ne bo občinam šlo po sedanjem dogovoru z njimi, državni prostorski načrt, ki edini lahko spravi skozi. Če bo potrebno. Istočasno se bodo tudi dokumentacije dopolnjevale, okoljska presoja naredila in vse ostalo, če bo potrebno. Skratka, v mesecu juniju pričakujem en tak presek tega, kaj lahko v teh 20 kilometrih še naredimo. Kot ste pa rekli, imamo finančno zelo natančno razdelitev vseh projektov, ki smo jih na Muri že opravili, pa tistih, ki so letos in prihodnje leto v načrtu. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa podpredsednica. Hvala lepa, gospod minister. Ravno zaradi tega, ker gre za izjemno pomemben projekt in si želim, da bi parlamentarna večina nekako oblikovala eno podporo temu projektu, predlagam to, kar mi omogoča Poslovnik Državnega zbora – da opravimo širšo razpravo o odgovoru oziroma o tej problematiki. Nekoliko slabe slabe volje sem – pa da se razumemo, sem prvi za to, da se narava varuje, to je aksiom, to je osnovno izhodišče, seveda da se zavarujejo tudi najboljša kmetijska zemljišča, če govorimo o prehranski samooskrbnosti in tako naprej, in tukaj moramo lastnike tudi spoštovati nekako pa težko razumem, da se je Zavod za varstvo narave zdaj tukaj postavil tako na okope, na drugi strani pa, ko smo imeli energetski projekt daljnovod Pince–Cirkovce, tam je pa šlo v nekaterih primerih, še posebej jasno, ko je šlo za gozd, je šlo za goloseke v širini približno 40 metrov. Ampak pustimo, to je zgodba, ki je mimo, daljnovod obstaja in verjamem tudi, da bomo do roka, do katerega pač moramo sredstva iz NOO izkoristiti, izvedli tudi te visokovodne nasipe. Ko sem pogledal elemente koncesijske pogodbe, pravzaprav bi to izvedbo visokovodnih nasipov oziroma rekonstrukcijo lahko naredil koncesionar, tako jaz berem, pa nisem edini, koncesijsko pogodbo. Kaj pa je problem? Problem pa je, če mi politiki na terenu doma, ob Muri širimo dezinformacije. To pa je problem. Naj mi nihče ne zameri, predvsem Gibanje Svoboda Ljutomer ne. Kot sem 24. marca na Facebooku prebral, Gibanje Svoboda Ljutomer namreč pravi: »Trasa novih nasipov usklajena.« In mi je na nek način odleglo. Berem naprej: »Kmalu po sestanku ministra z župani so na Direkciji za vode po večletnih prerekanjih uskladili traso novih nasipov med Naturo in kmetijskimi zemljišči.« Ni res! Ni res. Ko je občina Ljutomer to prebrala, so skočili v luft, kot se temu reče. Zato bi bilo dobro, da opravimo razpravo na seji Državnega zbora, oblikujemo neke sklepe podpore temu projektu, in nenazadnje tudi vam, spoštovani gospod minister. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločal jutri v okviru glasovanj. Kolegica mag. Nataša Avšič Bogovič bo zastavila vprašanje ministru za naravne vire in prostor gospodu Jožetu Novaku. Izvolite, kolegica, imate besedo. Hvala za besedo. Spoštovani minister, v prejšnjem mesecu, v mesecu marcu smo zaznamovali Svetovni dan vode, ki je bil, kot smo videli, v letošnjem letu dejansko namenjen katastrofalnim poplavam, ki so našo državo zajele zajele v letu 2023 v mesecu avgustu. Posledice te največje okoljske nesreče v zgodovini samostojne Slovenije bomo odpravili, to že vidimo, kako stvari potekajo, ostale pa nam bodo dejansko kot en velik, trajen opomin na razsežnost posledic neustreznih okolijskih pa tudi prostorskih politik, ki smo se jih v naši državi šli v preteklosti preteklosti in ki so bile podvržene raznim interesom. V poplavah avgusta 2023 sta bili prizadeti kar dve tretjini slovenskega ozemlja, poškodovanih je bilo več kot 4 tisoč kilometrov vodotokov, uničena in poškodovana je bila cestna in komunalna infrastruktura, uničenih pa je bilo tudi več sto sto stanovanjskih in drugih objektov, evakuiranih in preseljenih prek tisoč ljudi, žal pa smo se soočili tudi z izgubo človeških življenj. Vlada dr. Roberta Goloba se je na krizne razmere odzvala hitro in učinkovito, aktivacija vseh potrebnih resursov in sinhrono delovanje ključnih resorjev tako na državni kot na lokalni ravni pa je prinesla številne pozitivne rezultate na področju sanacije vodotokov. Tako je bilo v okviru izrednih ukrepov do konca leta 2023 na porečju reke Drave izvedenih 31 kilometrov del in zaključenih 24 delovišč, na porečju reke Save pa 103 kilometri in zaključenih 82 delovišč, na porečju reke Mure pa približno 93 del in zaključenih 50 delovišč, kar je ogromno, če to primerjamo z dinamiko vzdrževanja vodotokov v vseh preteklih obdobjih. Statistika izvedenih ukrepov kaže tudi uspešno ter plodno sodelovanje države in lokalnih skupnosti, pri čemer sem prepričana, da bo tako tudi v prihodnje. V zvezi z navedenim vas, spoštovani minister, prosim: Ali mi lahko podate podrobnejši opis načrtovanih, izvedenih ukrepov

in pravilno ugotovitev, da imamo prek 4 tisoč kilometrov vodotokov poškodovanih po teh poplavah v lanskem letu. Istočasno moram pa zdaj že takoj dopolniti vprašanje oziroma pojasnilo, da smo kot ministrstvo šli v vse regije in vse vodotoke in se pogovorili z občinami, tudi na pobudo posameznih poslancev Svobode in ostalih, in smo odpravili veliko nejasnosti in tudi spodbudili praktično, bom rekel, to delo, ki je bilo prej bolj enostransko. Seveda, izvedba izrednih ukrepov je bila ključna. Mi smo uspeli kljub takrat majhni, skromni, bom rekel, moči moči DRSV, se pravi Direkcije za vode, in majhnemu obsegu del pa tudi kapacitet raznih koncesionarjev popeteriti obseg dela. Naredili smo več kot tisoč 200 delovišč in več kot dobrih 190 kilometrov vodotokov spravili nazaj v pretočnost in delovanje.

Mi smo v tem trenutku še v fazi, da 165 delovišč še zaključujemo in 32 v juniju v celoti, to pomeni, v juniju imamo zaključene vse izredne ukrepe na vseh vodotokih, tako da je zagotovljena pretočnost in ostali ukrepi v celoti. Se pravi pred rokom. Večina jih je že zdaj narejenih, samo še manjše stvari se opravljajo. Nadalje. Poleg izrednih ukrepov je na določenih predelih delo tudi še na odročnih predelih hudourniškega zaledja, in to je tisto, kar opravljamo še na ostalih delih. Če povzamem skupaj, na kompletnem delu smo sanirali, tudi skupaj, bom rekel, vložili 143 milijonov evrov, vsi podatki pa so navedeni na spletni strani DRSV, se pravi Direkcije za vode. Če je bilo za vzdrževanje, zdaj je pa drugi paket, prej nameniti 11 do 15 milijonov evrov v letih do leta 2020 ali pa 30 milijonov v preteklih letih, imamo zdaj, v novem programu za 2024 predvidenih 45 milijonov, kar je za polovico več ali pa trikrat več, kot je bilo pred tremi leti. Od tega bomo seveda sredstva predvsem vložili v različne vodotoke, kar je najnujnejše. Tudi ta letni program vzdrževalnih del smo uskladili z občinami. Dobili smo dvakrat večji obseg, zato bomo naredili program za dve leti, 2024 in 2025, in poskušali tudi ta del narediti, od tega 30 % na hudourniškem delu. Na predlog občin smo se tudi dogovorili za usklajen način dela, tisto, kar sem rekel na začetku, da bomo lahko opravljali posamezne stvari še bolj natančno. Tretji paket, kar je najbolj ključno, pa je pripravljen petletni program sanacijskih ukrepov v skladu z Zakonom o vodah pa tudi drugimi programi. V tem programu je predviden znesek 2,4 milijarde za tri osnovne stvari. 1,3 milijarde za končno ureditev vodotokov na teh območjih, od tega 120 milijonov v letih 2024 in 2025 in v naslednjih letih po 350 do 370 milijonov, odvisno od krajev. Zakaj manj v 2024 in 2025? Dva razloga. Dokumentacijo je treba pripraviti za naprej, drugič pa, kapacitete se bodo morale postopoma dvigati in jih ni možno za več kot to, kar smo zdaj dosegli, 100 do 120 milijonov operativno in vzdrževalna dela v višini 45 milijonov. To je bistveno večji obseg in vračamo sredstva v ta del. Zaključena so tudi dela na nekaterih kohezijskih sredstvih, sorška dolina, Gradaščica, projekti na področju reke Drave. Aja, pardon, ni še. Nekaj je zazvonilo, pa sem mislil, da sem zaključil.

Se opravičujem. Hvala lepa, minister, za ta pojasnila. Vesela sem za to proaktivnost, ki ste nam jo tukaj danes pojasnili, in sicer da se niste lotili le sanacije poškodovanih vodotokov v teh poplavah, ampak ste proaktivni na vzdrževanju vodotokov za prihodnje čase, torej da bomo kljubovali takšnim in podobnim težavam, ki se nam pač lahko zgodijo tudi v prihodnje. Veseli me, da ste se lotili sistematičnega pristopa, vključujočega pristopa z lokalnimi skupnostmi, ker mislim, da je to edina pot, s katero lahko pri teh vzdrževalnih delih uspemo. Ker lokalne skupnosti na področju svojega delovanja, svoje pristojnosti še kako zaznajo potrebe po tovrstnih opravilih in upam, da tako tudi ostane in da bodo tudi v nadaljevanju, ne samo zdaj v teh proračunih, ampak tudi v prihodnje, ta sredstva vedno zagotovljena v takšni višini, ker je to zagotovo potrebno. Verjamem, da vas ta elan, ki ga imate zdaj in s katerim dokazujete, da ste uspešni pri izvajanju svojih aktivnosti, ne bo minil in da ni potreben samo ta pritisk, ko se nam zgodi takšna naravna nesreča, ampak da bo to konstanta v vašem delovanju. Pa mogoče minister, če imate še kaj pripravljenega, ker vem, da je bilo teh aktivnosti še več, lahko zdajle še pojasnite. Sicer pa res iskrena hvala.

to dejstvo, ker nas predvsem to zanima vse skupaj. Mi imamo v mesecu maju na Vladi obravnavo in predvidoma tudi sprejetje sanacijskega programa. Ta sanacijski program je pomemben zato, ker bo s tem določen petletni finančni pa tudi vsebinski program, kjer so popisani vsi potrebni projekti.

in da bodo tudi zgornji deli vodotokov in ostalih stvari urejeni. Druga skrb je v tem paketu obnova občinske infrastrukture in objektov, ki so v lasti lokalnih skupnosti. Tudi to je velik paket, ki ga v tem delu zavzema in je, bom rekel, ravno tako predvideno, da se v tem času tudi nadgradi, uredi in odpravi vse pomanjkljivosti, ki so jih utrpele občine. Ta tretji del tega financiranja so pa sredstva za zagotovitev nadomestnih in nadomestitvenih objektov za vse gradnje. V tem paketu so zagotovljena sredstva države, da se opravi tudi sanacija tega dela, ki ga vodi naš kolega v službi Vlade za obnovo, da bodo tudi v letošnjem letu, v prihodnjem letu ne samo začasne rešitve, ampak tudi trajne rešitve za vse objekte in hiše za tiste, ki se niso mogli vrniti na svoje področje. Za ostale je pa še zadnji paket za NOO-je. Vodili bomo čim več projektov, da jih spravimo tudi s pomočjo Evropske unije. Upam, da jih bomo, glede na način dela, ki je bil malo nenavaden, ampak je bil verjetno potreben – da so občine pripravile dokumentacijo, marsikje so poskušale to narediti, so uspele,

Hvala lepa za besedo, spoštovana podpredsednica. Spoštovana ministrica za pravosodje, v najavi sem že povedal, da vas bom vprašal glede delovanja pravne države. Vaša stranka ter tudi vaša predhodnica sta večkrat navajali, da boste povrnili zaupanje v pravno državo, da zaupate v pravno državo. Zdaj pa en primer odgovora Vlade Republike Slovenije, katerega del ste od 5. marca tudi vi. Vlado sem spraševal, se mi zdi, da v začetku februarja, ali je Vlada seznanjena s kršitvijo Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti. Odgovor je bil presenetljiv. Pisali ste kot Vlada, kot kolektivni organ, da je zaradi bolj učinkovitega delovanja mehanizma za izposojo računalniške opreme potrebna sprememba zakona in predlog podzakonskega akta, ki bi moral biti sprejet do roka, še ni bil sprejet. In nato še drugi, bolj zanimiv odgovor pa je bil, ko sem spraševal, koliko podzakonskih aktov aktualna vlada še ni sprejela od 13. maja 2022, torej od začetka mandata te aktualne koalicije, do 7. februarja. Odgovor je bil, da vlada v tem navedenem obdobju ni izdala kar 34 podzakonskih aktov. To je skrb vzbujajoče. To se mi zdi, da kaže, da aktualna vlada ne spoštuje pravne države in tudi ne deluje v smeri, da bi jo kdaj spoštovala. Zato me, spoštovana ministrica, zdaj zanima: Ali boste kot ministrica za pravosodje naredili vse, da bo v Republiki Sloveniji spoštovano dejstvo, da je to sodobna, aktualna pravna država Republika Slovenija? In ne nazadnje je zdaj tudi za vas aktualno vprašanje, ali ste kot kolegica ministrice za kmetijstvo, ki je bila prva podpisana pod zakon, ki je protiustaven, govorimo o Zakonu o Kmetijsko gozdarski zbornici, njo pozvali k odstopu. Kajti mi menimo, vsaj v naši poslanski skupini, da če je koalicijski poslanec, ki je prvopodpisani pod zakon, ki mu nasprotuje večji del opozicije oziroma kar celotna opozicija, ki mu nasprotuje Zakonodajno-pravna služba, ki mu nasprotuje Državni svet in nato celo Ustavno sodišče odloči, da je zakon protiustaven, se mi zdi, je edina pametna poteza, da seveda ta ministrica, torej govorimo o Mateji Čalušić, odstopi.

Hvala, spoštovana podpredsednica. Spoštovani kolega soimenjak, poslanec, prejela sem vsebino ustnega poslanskega vprašanja kot najavo, da me boste vprašali glede delovanja pravne države. države. Zdaj ste specificirali več navedb, ampak mislim, da sva se o tem pogovarjala tudi že na mojem zaslišanju, ko sem bila na Odboru za pravosodje, ko sem se predstavljala kot kandidatka za pravosodno ministrico. Mislim, kar se tiče digitalne prihodnosti, da je imel Državni zbor interpelacijo zoper ministrico in v okviru tega verjamem, da je ministrica vse tudi natančno pojasnila. Nenazadnje smo videli, kakšen je bil tudi rezultat Kar se tiče podzakonskih aktov, ja, res je, kar nekaj – in tukaj so vse vlade v preteklosti bile približno v enakem stanju – podzakonskih aktov je, ki bi morali biti izdani v tistem času, kot narekuje tudi zakon. Sama sem takrat tudi na hearingu povedala, da bi bilo dobro, da bi bila Resolucija o normativni dejavnosti tudi uzakonjena in bi na takšen način v bistvu, ne bi rekla prisilila, ali pa tudi, vsa ministrstva, vse strokovne institucije, da pravočasno pristopijo tudi k pripravi v podzakonskih aktov. Nenazadnje bi morala biti del zakonodajne materije tudi vsebina podzakonskih aktov. V sklopu tega moram povedati tudi to, ko sem preverjala na ministrstvu, ki ga zdaj dober mesec vodim, da smo tudi mi eni izmed tistih, ki bi morali pripraviti določene podzakonske akte. Kolege sodelavce, sodelavke sem povprašala, kako je pri tem, in čim prej bomo oziroma smo že pristopili tudi k pripravi potrebnih podzakonskih aktov. Nenazadnje ste me vi na to na zaslišanju na odboru tudi opozorili. Kar se tiče tretjega vprašanja, mislim, da je vsak pri sebi tisti, ki pove, in verjamem, da tako ministri kot vsi strokovni sodelavci v najboljši možni meri pripravljajo materijo, zato pa imamo tudi varovalke, nenazadnje tudi Ustavno sodišče, da lahko vsak, ki meni, da mu je v takšnem ali drugačnem postopku kršena pravica ali na rednih ali pa na vseh drugih sodiščih, to predoči. Sama nisem pozvala ministrice k odstopu. Verjamem, da je to tudi predvsem odnos med njo in predsednikom Vlade. V sklopu tega, kar se je pojavljalo v javnosti, pa sama nisem sledila področju kmetijstva, ker imam s področjem, kar se tiče pravosodja, zelo veliko izzivov, tako da vam ne morem kaj bolj konkretno odgovoriti na vprašanje. Hvala.

ponovno premislili glede poziva k odstopu vaše kolegice s področja kmetijstva. Zanimivo pa je, in tudi tukaj podvprašanje, živimo v državi, kjer predsednica Državnega zbora kar v nekaj minutah pozove ustavnega sodnika k odstopu, ob tem pa se nanaša na napačen zakon. Kaj menite o tem primeru? Zakaj konkretno vas sprašujem? Ker ste vi nosilka resorja za pravosodje, nenazadnje ste bili tudi izvoljeni za podpredsednico druge največje koalicijske stranke, ob tem vam seveda čestitam za to pozicijo. Prav je, da državljani in državljanke vedo, kaj meni najvišja funkcionarka na področju pravosodja o aktualnih zadevah. zadevah. Konkretno vprašanje je torej: Ali menite, da je predsednica Državnega zbora ravnala pravilno, ko je takoj, kar ad hoc pozvala dvojnega doktorja Klemna Jakliča k odstopu? Potem smo seveda izvedeli iz medijev, da ustavni sodnik, ki ga spoštujem, ni kršil nobenega zakona. In še dodatno vprašanje glede na izredne seje in redne seje, ko bomo govorili o evtanaziji: Ali sami podpirate, da se 17. člen Ustave Republike Slovenije, ki govori o nedotakljivosti človeškega življenja, ohrani takšen, kot je? Kot ga sam interpretiram, po 17. členu Ustave Republike Slovenije evtanazija ni dovoljena niti z zakonom niti s kakšnim drugim aktom. to je mogoče poseči le, če se spremeni ustava, vemo pa, da potrebujemo v tem državnem zboru 60 glasov poslancev in poslank, da se ustava spreminja. Torej, tukaj sta še dve konkretni vprašanji in upam, da mi boste odgovorili in s tem dokazali tudi svoje zaupanje in delovanje v smeri krepitve pravne

s strani drugih vej oblasti. Sama strogo verjamem in sem prepričana v ločene veje oblasti in v poseben položaj Ustavnega sodišča. Kar pomeni tudi – in mislim, da boste imeli v bližnji prihodnosti tudi tukaj obravnavo – lahko vsak kot posameznik misli, kar hoče, jaz sama sem povedala, da kot aktualna ministrica za pravosodje nikoli ne bom komentirala odločitev, ki so v teku pred katerimkoli sodiščem, in tudi pri tem se bom vzdržala. Menim pa, da Državni zbor kot tak nima pravice pozivati neodvisno vejo oblasti oziroma tudi v tem primeru Ustavno sodišče h kakršnimkoli ukrepom in da je to stvar njih samih, in verjamem, da imajo tudi znotraj jasno določena pravila in bodo v sklopu tega tudi pravilno ravnali. To je, kar se tiče prvega vprašanja. Kar se tiče drugega vprašanja, 17. člen Ustave. Ko sem delala izpit na Pravni fakulteti, sem znala Ustavo na pamet, sedaj priznam, da tega ne znam več. Sama imam pa kar veliko pomislekov, kar se tiče evtanazije, predvsem glede na to, da sem se v preteklosti, ko smo že obravnavali pobude glede tega, kaj bi v Sloveniji naredili, seznanila tudi s prakso v nekaterih drugih državah, kjer to imajo urejeno, in je je – kako naj rečem? – neodgovorno s strani vidnih predstavnikov oblasti govoriti brez konkretno tega, kaj evtanazija pomeni, se pravi, ne da imamo pred sabo pravila, po katerih bi recimo lahko kakorkoli šli. Verjamem pa, da ko gledamo ali spremljamo kakšne žalostne zgodbe, tudi v Sloveniji smo jih imeli, da si ljudje želijo imeti na voljo tudi takšno rešitev. Sama pa sem glede tega relativno zadržana. Hvala. Najlepša hvala. Poslanec se odreka svojemu postopkovnemu predlogu. Besedo ima poslanec dr. Martin Premk, da zastavi vprašanje

Vlada Republike Slovenije je leta 2008 sprejela Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Študijski center za narodno spravo, ki je glede na sklep o ustanovitvi zadolžen za uresničevanje javnega interesa na področju znanosti, za opravljanje organizacijskih, razvojnih, svetovalnih, koordinacijskih, izobraževalnih nalog na področju poprave krivic, narodne sprave in preučevanja totalitarnih režimov. V sklepu o ustanovitvi prav tako piše, da študijski center zagotavlja pravno pomoč in svetovanje Komisiji Vlade za izvajanje Zakona o popravi krivic pri reševanju in vodenju vlog. Taka ureditev je pravzaprav edinstvena pri nas na področju raziskovalne dejavnosti, noben drug zavod v Republiki Sloveniji ni bil ustanovljen zaradi uresničevanja javnega interesa na področju znanosti, ker te dejavnosti običajno izvajajo javni raziskovalni zavodi. Tako da so se tako v strokovni kot v laični javnosti od trenutka ustanovitve centra pojavili utemeljeni pomisleki o njegovi nejasni vlogi, bile so tudi nepravilnosti pri njegovem delovanju, da o selektivnem in specifičnem načinu preučevanja sodobne zgodovine ne bi niti tukaj razpravljali. me glede na to, zakaj je bil študijski center ustanovljen, zanima samo tole, spoštovana gospa ministrica. Če je Študijski center za narodno spravo res javni zavod, na katerega se obračajo ljudje, me zanima: Koliko je na leto takih primerov? Koliko je bilo doslej takih primerov? Ali je narodno spravo tem ljudem tudi kaj pomagal ali ne? Kakšen delež sredstev, ki jih dobi študijski center, je namenjen raziskovalnim dejavnostim, in kakšen delež sredstev je namenjen drugim dejavnostim, organizacijskim, razvojnim, svetovalnim, izobraževalnim? izobraževalnim? V koliko primerih je študijski center pravno pomagal Komisiji za izvajanje Zakona o popravi krivic in koliko sredstev je namenjenih za to? Prosil bi, glede na prejšnji dve vprašanji, tudi za seznam absolutnih sredstev, ki jih je Študijski center za narodno spravo v zadnjih petih letih dobil od ministrstva. Hvala. **PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ:** Najlepša hvala. Ministrica, izvolite, imate besedo za odgovor. Hvala. Spoštovani poslanec, vse, kar ste povedali v uvodu glede ustanovitve Študijskega centra za narodno spravo, je resnično. Tudi sama sem se v svojem polovičnem delu prejšnjega mandata veliko ukvarjala s tem zavodom, saj je bilo podanih veliko pobud glede ukinitve. Sama sem imela kar nekaj razgovorov, da bi se ta zavod priključil kateremu drugemu zavodu, ki se ukvarja ukvarja s to vsebino oziroma s tem obdobjem slovenske zgodovine. Takrat je bila tudi na našo pobudo izvedena notranja revizija, ki je ugotovila številne nepravilnosti. In stanje, kot ga imam danes, ko sem dober mesec ponovno tukaj na tem ministrstvu, je, da sem opravila razgovor z novim vodstvom in se podrobneje še nisem uspela seznaniti, vprašala sem jih pa tudi, ali so izvedli ali odpravili vse nepravilnosti, ki so bile ugotovljene. Povedali so mi, da to je tako, da so pa potrebne še tudi statutarne spremembe. V sklopu tega seveda tudi odgovor na prvi del vašega vprašanja, ali je to nenavadna oblika delovanja takšnega zavoda v okviru Ministrstva za pravosodje. Sama sem takrat menila, da je, ampak to je bilo ustanovljeno v letu 2008 in tak zavod v okviru Ministrstva za pravosodje imamo, pokriva pa v bistvu to vprašanje dela Ministrstva za pravosodje, ki se nanaša na preučevanje in načrtovanje uveljavljanja temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Glede na konkretna vprašanja so mi nekako takole pripravili sodelavci odgovor. Zavod je v zadnjih petih letih izdal skupno 27 publikacij s svojega delovnega področja, po njihovih podatkih se na njih obrne letno okoli 50 posameznikov, ki prosijo za pomoč pri raziskovanju usode svojih pogrešanih ali ubitih sorodnikov, želijo predati dokumentirano ali arhivsko gradivo oziroma sodelovati tudi kot pričevalci, in tem zavod tudi odgovarja oziroma svetuje pri njihovih prošnjah. Kar se tiče sredstev, zavod ne vodi ločenih računovodskih podatkov, koliko sredstev nameni izključno raziskovalnim in koliko ostalim dejavnostim. Po podatkih, ki sem jih pridobila, pa niti ministrstvo niti zavod ne vodi tudi ne posebne evidence o številu konkretnih zadev, ko SCNR s svojega strokovnega področja svetuje Komisiji za izvajanje Zakona o popravi krivic, ocenjujejo pa, tako so mi zapisali, da je bilo to zadnja leta povprečno štirikrat na leto. Pri tem je glede na tisto statistiko, s katero sem se takrat ukvarjala in sedaj, ugotoviti, da je v zadnjih letih število zadev, ki jih je obravnavala komisija, zelo upadlo in da je trenutno odprtih še 14 primerov. Sodelavci so tudi pripravili različna splošna poročila, mnenja o določenem zgodovinskem vprašanju, temi in so jih pripravili v okviru rednih delovnih nalog, zato tudi posameznega deleža sredstev za te storitve ni mogoče ugotavljati. Od leta 2021 pa v Komisiji za izvajanje Zakona o popravi krivic sodelujeta tudi dva znanstvena sodelavca, ki sta zaposlena v tem zavodu, ki s svojim strokovnim znanjem sodelujeta tudi pri odločanju komisije. Glede na četrto vprašanje se tako SCNR financira res večinoma s postavke Ministrstva za pravosodje, pri čemer naj bi zagotavljali sredstva za 12 specificiranih delovnih mest, dejansko jih zagotavljamo 10, v letu 2019, pa zaokrožim navzdol, 607 tisoč evrov, v letu 2020 387 tisoč evrov, 2021 369 tisoč evrov, 2022 475 tisoč evrov in v letu 2023 461 tisoč evrov. Druge možne oblike financiranja zavoda so seveda programi Arisa, vendar ta zavod nima statusa raziskovalnega zavoda, zato se ne financira prek Arisa, tako kot na primer kateri drugi zavodi ali Inštitut za novejšo zgodovino. Pridobili pa so sredstva in v zadnjih treh letih uspešno podaljšali raziskovalni program do leta 2027, se pravi, so prejeli dva raziskovalna projekta Arisa in za to prejeli več kot 150 tisoč evrov letno. Izvajajo tudi nekatere druge naloge, ki so opredeljene. In glede na vprašanje, ali bi ministrstvo ali pa Vlada na takšen način financirala tudi kateri drug zavod,

Hvala lepa. Saj je bilo to pravzaprav ravno to, glede Arisa bi bilo moje dodatno vprašanje, zakaj potem Ministrstvo za pravosodje študijskega centra v celoti ne financira prek Agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost, se pravi prek Arisa, ker to velja tudi za vse druge znanstvenoraziskovalne zavode in programe, in da bi bili v tem primeru pogoji enaki za vse pri nas. Ker v drugačnem primeru bi res potem lahko bi se našli še kakšni drugi zavodi s področja znanstvenega raziskovanja, tako zgodovine kot drugih področij, ki bi jih potem lahko financiralo Ministrstvo za pravosodje. Tako da hvala lepa.

kot recimo Inštitut za novejšo zgodovino. Seveda pa bomo v sklopu delovanja Vlade verjetno tudi v prihodnosti glede na to, da se zmanjšuje en del nalog, ki jih opravlja, lahko rekli, kaj je z nadaljnjo usodo tega zavoda. Hvala. Hvala lepa. Želite postopkovno? Ne. Poslanec Žan Mahnič, imate besedo, da zastavite vprašanje ministrici za infrastrukturo mag. Alenki Bratušek. Izvolite. Hvala za besedo, podpredsednica. Spoštovana gospa ministrica, kolegice in kolegi! V Poljanski dolini v Občini Gorenja vas - Poljane se je do nastopa vlade Roberta Goloba kar nekaj naredilo na cestni infrastrukturi. Prišli smo tako daleč, da smo zagotovili finančna sredstva, vso dokumentacijo in vse, kar je potrebno, da se začne s procesom rekonstrukcije določenih cest takoj. Žal pa se je z nastopom vlade Roberta Goloba predvsem potem v zadnjem letu to spremenilo. Govorim o treh državnih cestah, ki so v Občini Gorenja vas - Poljane, cesta Trebija–Sovodenj, cesta Gorenja vas–Todraž in cesta Gorenja vas–Hotavlje. Za cesti Gorenja vas–Hotavlje in Gorenja vas–Todraž so bila v rebalansu proračuna za letošnje leto lanskega novembra odvzeta finančna sredstva, kar je bilo postavk, vse do leta 2027. Kljub temu je uspelo, da se je ohranilo finančna sredstva za cesto Trebija–Sovodenj, in tukaj se vam, ministrica, zahvaljujem za vaše posredovanje, in tudi Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo za kooperativnost, da v mesecu maju končno pride do razpisa in da se potem v letošnjem letu in naslednjem letu prične z izvajanjem rekonstrukcije še manjkajočega odseka v dolžini 500 metrov. Zdaj imamo pa še dva problematična odseka. Gorenja vas–Hotavlje, ki smo ga občanke in občani pred štirimi tedni protestno za pet minut tudi zaprli, da bi opozorili na nevzdržnost te ceste, kjer sta bili dve smrtni žrtvi in več kot 50 prometnih nesreč v zadnjih 10 letih. Vlada Janeza Janše je pripravila vso dokumentacijo, vključno z narejeno recenzijo, za ta projekt, zagotovila finančna sredstva, da bi se potem v letu 2022 jeseni že začeli odkupi in razpis. Žal je vlada Roberta Goloba ta sredstva odvzela in premika na tej cesti ni. Prav tako smo takrat ob zapori opozorili tudi na cesto Gorenja vas–Todraž, kjer je avto ravno pred tremi tedni žal zbil kolesarko, na srečo ni bilo tiste najhujše posledice, pa vendarle, cesta je res katastrofalna. Tukaj potekata tako mali kot veliki krog kolesarskega kolesarskega maratona Franja. Občanke in občani pravijo, da želijo nadaljnje zapore, da želijo nadaljnja opozorila in v nadaljnje prepričati vlado Roberta Goloba, da je potrebno investirati in obnoviti ti dve cesti. Gospa ministrica, na kratko, zanima me glede cest Gorenja vas–Hotavlje in Gorenja vas–Todraž: Kdaj lahko pričakujemo odkup zemljišč, začetek odkupa zemljišč? zemljišč? Kdaj lahko pričakujemo razpis za izvajalca del? Kdaj lahko potem pričakujemo začetek del oziroma rekonstrukcije teh dveh cest?

da so lanskega avgusta, začetek avgusta Slovenijo prizadele katastrofalne poplave. Prav to je razlog, da je bilo treba in jaz vedno povem, da se s tem absolutno strinjam – sredstva prvenstveno zagotavljati za popoplavno sanacijo in da sta leto 2024 in leto 2025 pač leti popoplavnih sanacij. Zato so bila določena sredstva prerazporejena z marsikaterega projekta, noben projekt ni šel iz proračuna ven, ampak se je mogoče samo nekoliko zamaknil. Drugo. Kar se tiče protestov, ki ste jih omenjali, predlagam, da naslednjič to izpeljete na zakonit način, ker je pa nam ogromno ljudi pisalo, kako lahko na državni cesti nekdo preprosto ustavi avto in promet ne teče. Za vsako zaporo državne ceste je treba dobiti predhodno soglasje. Verjamem pa, da te zapore ne bodo več potrebne. V bistvu sem vam že povedala pa bom ponovila, velika večina projektov, ki jih štejemo v popoplavno sanacijo, niso samo projekti, kjer cesto spravimo nazaj v enako stanje, kot je bila pred poplavo, ampak so to tudi nadgradnje, da je infrastruktura bolj odporna. In prav omenjena dva projekta sta pri pripravi, ker pač sta na poplavljenem območju, oba projekta, se pravi Gorenja vas–Hotavlje in Gorenja vas–Todraž, v tisti prvi fazi izpadla iz delnega programa, kjer imamo natančno naštete vse

v lanskem letu, ko se je ta projekt pripravljal. Tako da zdaj imamo pripravljeno dopolnitev tega programa in takoj, ko bo Vlada to dopolnitev sprejela, bo zagotovljen denar in bomo lahko začeli tam, kjer je potrebno, tudi z odkupi zemljišč in potem tudi z iskanjem izvajalca. Naša želja, naš cilj je, da so ti projekti v čim večji meri, kjer je le mogoče, končani v letih 2024 in 2025. Moja zahteva je celo, da se na vseh teh poplavljenih območjih za projekte, ki trajajo dlje časa, kot eno od meril pri izbiri izvajalca upošteva tudi čas izvedbe, kar pomeni tisti, ki lahko naredi v čim krajšem času ta projekt, da ljudje čim hitreje dobijo obnovljeno infrastrukturo ali pa so umaknjene delne zapore. Tako da si želim, da tudi ta dva cestna odseka, o katerih se zdaj pogovarjava, uspemo narediti čim prej. Tukaj sem prepričana, da imamo ali pa imava popolnoma enak cilj. Najlepša hvala. Poslanec, želite dopolnitev odgovora? Ja. Izvolite. **ŽAN MAHNIČ (PS SDS):** Mislim, da lahko prvič v tem mandatu rečem, da sem enkrat zadovoljen z odgovorom ministra vlade Roberta Goloba. Pa vendarle, gospa ministrica, ja, absolutno se strinjam, so bile poplave, ampak veste, poplave so bile tudi v Poljanski dolini. Mogoče v Poljanski dolini nismo navajeni jamrati pa se pritoževati, ampak smo tiho in delamo, tako da res mogoče nismo bili tako vidni po medijih, kot je bila recimo Logarska dolina ali pa gori Koroška, ampak ja, tudi v Poljanski dolini so bile poplave, o čemer priča dejstvo, da so v bistvu samo tri občine dobile dobile več avansa kot pa naša, kjer je bilo več kot 30 milijonov evrov škode. In samo en popravek, gospa ministrica. Ja, rebalans se je sprejemal po poplavah, ampak za ti dve cesti je bil odvzet denar že prej, se pravi že pred poplavami. Tako da ne pristajam na to, da je šel denar s teh dveh cest dol po poplavah. Kar se tiče te zapore, ministrica, se strinjam, da se narediti tudi na drug način. Ena od možnosti je, če se stvar ne bi nikamor premaknila, na isti cesti je samo 300 metrov pred mestom, kjer smo zaprli, nesemaforiziran prehod za pešce. Veste, za koliko časa se pa potem lahko v bistvu legalno zapre cesta, če pride 300, 400 vaščanov in hodijo tam čez prehod. Ampak kot ste sami dejali, ne želite si in verjamete, da nove zapore ne bodo potrebne. Iz tega vašega odgovora se nadejam, da dejansko ne bodo in da bomo v kratkem izvedeli tisto bistveno, se pravi, kdaj bomo začeli z deli. Me pa vseeno zanima, gospa ministrica, glede na to, da ste sami dejali, da bosta ti dve cesti v dopolnjenem programu in da se potem začne z odkupom zemljišč in razpisom za izvajalca del: Ali to pomeni, da bo že

del programa pripravil pa bi mogoče, bom rekla, uskladili tako, da bi to na isti seji sprejemali, ampak absolutno v mesecu maju. Potem lahko takoj za tem sledi odkup zemljišč, in če ni večjih zapletov, je to lahko zelo zelo hitro realizirano in takoj takoj za tem lahko sledi tudi razpis, tako da smo na varni strani. Še enkrat pa poudarjam, da je naša želja, da bi se ta popoplavni del ali pa ti projekti, povezani s poplavami, v največji možni meri izvedli v letih 2024 in 2025, tako da tukaj tudi mi, ne bom rekla hitimo, ampak si želimo, da čim prej spravimo stvari v normalno stanje, bolj odporno, kot je bilo pred poplavami. Zato ker se zavedam, da so bile poplave tudi v Poljanski dolini, bo to lahko uvrščeno v ta program program popoplavne sanacije državne cestne in železniške infrastrukture. Tako da ja, delamo, ne samo, da si želimo, delamo na tem, da bi bil razpis objavljen še letos čim prej in potem seveda tudi izvedba narejena čim prej. Tako kot sem povedala, moja želja, da ne bom rekla celo zahteva, pa je, da se pri vseh teh razpisih, ki trajajo dlje, tudi merilo časa izvedbe upošteva, kar pomeni, da lahko te stvari skrajšamo na primeru dveh projektov, Črna–Mežica, približno na polovico. Take ponudbe smo dobili, česar sem jaz seveda zelo zelo vesela, namesto 30 mesecev rok izvedbe 15 mesecev, kar je zame, bom rekla, več kot dobro. Hvala lepa. Ne želite postopkovnega predloga. Poslanka Iva Dimic, imate besedo, da zastavite vprašanje ministrici za zdravje dr. Valentini Prevolnik Rupel. Izvolite. **IVA DIMIC (PS NSi):** Hvala lepa, spoštovana podpredsednica. Spoštovana ministrica, reševanje zdravstvenega sistema, dostop do primarnega zdravnika ste reševali z ambulantami za neopredeljene. Ambulante dostopnosti do primarnih zdravnikov niso zadostni meri, zato ne razumem ukrepa, ki ste ga s 1. 1. sprejeli za koncesionarje v primarnem zdravstvu. Namreč, odpravili ste poračun za delo prek plana, kar torej pomeni, da ne bodo dobili plačanih vseh opravljenih storitev za koncesionarje.

čeprav so oboji enakovreden del naše javne zdravstvene mreže? Ali naj po vašem mnenju koncesionarji začnejo odslavljati bolnike oziroma zaprejo ambulanto še pred koncem leta, takoj ko bodo opravili 100 % načrtovanih storitev? Kako boste s takimi ukrepi dosegli, da čim več ljudi pride do osebnega zdravnika? Še enkrat, koncesionarji so pomemben del javne mreže in namenjena sredstva bi morala biti enakovredna tako za zdravnike, ki so v javnem zdravstvenem domu, kot tudi za tiste, ki delujejo kot koncesionarji.

Najprej moram povedati, da na Ministrstvu za zdravje nikakor nismo odpravili poračuna za delo prek plana za koncesionarje v primarnem zdravstvu, tako da gre očitno za napačno razumevanje. Kot ste sami povedali, so koncesionarji pomemben in enakovreden del javne zdravstvene mreže in diskriminacija med koncesionarji in javnimi zdravstvenimi zavodi na primarnem nivoju nikakor ne bi bila na mestu. Se pravi, ambulante pri koncesionarjih so še naprej enako financirane kot v javnih zdravstvenih zavodih. Po nobenem ukrepu, sprejetem bodisi v zakonodaji bodisi v Uredbi o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, se to ni spremenilo. Zasebniki s koncesijo v dejavnosti splošne oziroma družinske medicine in otroškega ter šolskega dispanzerja so obravnavani popolnoma enako kot izvajalci v javnih zdravstvenih To pomeni, da se plačilo teh programov prav tako kot v letu 2023 plačuje po realizaciji, kar pomeni, da dobijo tako javni zdravstveni domovi kot koncesionarji plačane vse glavarinske količnike in seveda tudi vse realizirane količnike na podlagi izvedenih storitev. V sistemu se je z letošnjim letom spremenil 16. člen Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, ki ureja dodatke za povečan obseg dela za posebne obremenitve, na tej podlagi pa je bil sprejet Pravilnik o določitvi dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve. Ta zakon in pravilnik sta zgolj določila pravno podlago in način, kako javni zdravstveni zavodi izplačajo dodatek svojim zaposlenim glede na omejitve, ki so določene v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju. Ker pa ta zakon za koncesionarje ne velja oziroma se zanje ne uporablja, tega za koncesionarje ni bilo treba storiti. Zasebnik s koncesijo se sam odloča, kako bo nagradil zaposlene. Nekateri so se tudi odločili, da bodo dodatke izplačevali po določbah zakona in pravilnika, kot to velja za javne zdravstvene zavode, pri tem pač niso v ničemer omejeni. Za lažje izvajanje Zavod za zdravstveno zavarovanje na podlagi tega 16. člena ZNUZSZS za javne zdravstvene zavode objavlja podatke oziroma izračuna obseg sredstev, ki so za pokrivanje teh dodatkov zagotovljena iz naslova povečanega obsega dela. V letu 2023, ko je bil člen, ki je urejal dodatke za te dodatne obremenitve, drugačen in so izvajalci, tako javni zdravstveni zavodi kot koncesionarji, zahtevke za plačilo pošiljali na ministrstvo, ki je doplačalo razliko med izračunanimi dodatki ter sredstvi ZZZS, je bilo z vidika kontrole nujno, da so bili objavljeni podatki tako za zdravstvene domove kot koncesionarje. Sedaj ko je pravna podlaga glede dodatkov drugačna, ker velja samo za javne zdravstvene zavode in se dodatki lahko izplačujejo samo iz iz sredstev, ki jih za dodatno delo prejmejo vsi izvajalci v javni mreži, obenem pa koncesionarji prosto razpolagajo s prejetimi sredstvi, objavljanje podatkov za ta namen za koncesionarje ni več smiselno. Namen objave podatkov s strani ZZZS je torej seznanitev javnih zdravstvenih zavodov s tem, koliko sredstev je na voljo oziroma jih lahko izplačajo timom, ki so opravili več dela, pri čemer pa to nikakor ne pomeni, da koncesionarji sredstev ne prejmejo. Torej, plačilo je pod enakimi pogoji, enako tako za javne zdravstvene zavode kot za koncesionarje, kar pomeni, da ne gre za odpravo dodatnega plačila za slednje.

Ministrica, hvala za odgovor, vendar imamo kar nekaj pisem, prošenj, apelov koncesionarjev, ki delujejo na primarni ravni tudi po več kot 34 let, in enostavno takega, bom rekla, načina delovanja v preteklosti niso bili nikoli deležni. Vedno se je smatralo, da so del javne mreže, treh, štirih mesecih plačila ni bilo in ko so se obrnili tudi na ZZZS, kaj se je spremenilo, so rekli, da je s 1. 1. spremenjen

kar nekaj imamo koncesionarjev v javni zdravstveni mreži na primarni ravni, ki dejansko ne vedo, kako bodo delovali v prihodnjih mesecih, pa imamo praktično še tri četrtine leta pred sabo ali pa več kot polovica leta je pred nami in oni imajo programe že polne. Zdi se mi, da je potrebno tukaj vzeti v obzir, da je dostopnost primarnih zdravnikov tisto prvobitno in prvenstveno, za kar računamo, da boste kot Vlada ali pa kot ministrica reševali. Moram se dotakniti, ne vem, če je pravilno reševanje napotnic, da ste spremenili s 14 na 30 dni. Mislim, da se s tega vidika ne bodo zmanjšale čakalne vrste. In še hkrati, opozorilo, fizioterapija, da ni dodatnih programov, naj bi bili znani do sredine marca. Se pravi, primarni nivo zdravstva je v resnih težavah. Hvala lepa.

da če dosežejo 100 %, potem niso več plačani, plačevani so po realizaciji, jaz ne znam drugače povedati. Enako kot javni zdravstveni zavodi so tudi ambulante na primarnem pri koncesionarjih plačevane po realizaciji. Tako pač je. Zakaj bi lahko prišlo do tega napačnega razumevanja, lahko jaz samo ugibam. Lahko bi prišlo zato, ker ZZZS od 1. 1. 2024 dalje objavlja podatke na spletni strani le za zdravstvene domove, pred tem pa jih je za vse izvajalce v javni mreži, sem prej razložila, zakaj. In verjetno zato nekateri izvajalci mislijo, ker niso navedeni v tabeli ZZZS, da teh sredstev ne bodo prejeli, to pa ne drži. Govorim tukaj o dodatnih sredstvih za povečan obseg dela. Kar se tiče dodatnih vprašanj, ki ste jih zdaj postavili. Ne gre za neko spremembo s 14 na 30 dni, gre za določitev roka obravnave pri določeni stopnji nujnosti napotnic, ki je 30 dni. 14 dni sta tako Zdravstveni svet kot stroka označila kot prekratek [rok], da lahko pacient sploh pride do obravnave, zato ker se za pripravo rabi pač več časa. To bo dokončno urejeno v spremembi ZPacP, Zakona o pacientovih pravicah, kjer bomo tudi zmanjšali kjer bomo tudi zmanjšali število stopenj nujnosti. Če lahko še enkrat povem, ni prišlo do spremembe, še vedno so ambulante na primarnem nivoju tako za koncesionarje kot za javne zdravstvene zavode plačevane po realizaciji. Česa takega ne bi naredili prav zaradi tega, kar ste sami povedali, zaradi dostopanja ljudi do družinskega zdravnika in zato ker so koncesionarji del javne mreže, pomemben del javne mreže in morajo v tem, tako kot tudi v financiranju, biti izenačeni z javnimi zdravstvenimi zavodi. SUKIČ:** Hvala lepa. Poslanka? Ne želite. Poslanec Dejan Süč, imate besedo, da zastavite vprašanje ministru za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksandru Jevšku. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, hvala lepa za besedo. Spoštovani minister, Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je v petek, 29. marca, objavilo prvo dopolnitev povabila dogovorov za razvoj regij za sofinanciranje projektov v 12 razvojnih regijah v okviru ciljev evropske kohezijske politike 2021–2027. Če prav vem, imate ravno danes, kar me izjemno veseli, informativne pogovore v Šentjurju glede vzhodne kohezijske regije. Skupni obseg teh sredstev v povabilu znaša 440 milijonov evrov, od tega 286 milijonov evrov za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in 154 milijonov evrov za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija. V preteklem finančnem obdobju, 2014–2020, je bilo v okviru dogovorov za razvoj regij sofinanciranih 225 projektov, višina sofinanciranja pa je dosegla 446 milijonov evrov. Sama vrednost izvedenih projektov je bila še za okoli tretjino višja, torej približno 2 milijona evrov sofinanciranja na projekt. Spoštovani minister, zanima me: Kako poteka sodelovanje z lokalnimi in regionalnimi skupnostmi pri sprejemanju dogovorov za razvoj regij, predvsem v smislu ohranjanja kontinuitete v primerjavi s prejšnjim kohezijskim obdobjem? Sam bi dodal še en del. V lokalni in regionalni javnosti, iz katere sam prihajam, torej iz Prekmurja, se že dlje časa pojavljajo ugibanja o realnosti, smotrnosti ter izvedljivosti dveh večnamenske dvorane v Lendavi ter projekta gondole do stolpa Vinarium v Lendavskih goricah. Za pripravo projektne dokumentacije, nakup zemljišč ter ostale stroške je bilo porabljenega že precej davkoplačevalskega denarja, obenem pa se pojavljajo informacije oziroma celo zagotovila, ki so še danes dostopna na spletni strani lokalne skupnosti, da bo ta projekt sofinanciran iz evropskih sredstev. me dodatno zanima naslednje: Ali projekt večnamenska dvorana v Lendavi obstaja oziroma je obstajal v kateremkoli od proračunskih dokumentov ministrstva? Ali projekt gondola do stolpa Vinarium oziroma krožna kabinska žičnica, kot se projekt imenuje, obstaja ali je obstajal v kateremkoli od proračunskih dokumentov ministrstva? Ali obstaja kakršnokoli uradno zagotovilo,

Spoštovani poslanec, hvala lepa za vaša vprašanja. Naj o samem Dogovoru za razvoj regij povem uvodoma to, da že sam mehanizem Dogovor za razvoj regij pove sam po sebi, da gre za dogovore med občinami v okviru razvojnih svetov regij, kjer se občine dogovorijo, kateri bodo tisti projekti, ki se bodo v kohezijskem obdobju iz naslova tega mehanizma delali. Mi imamo 12 razvojnih regij in v okviru teh 12 razvojnih regij nastajajo ti projekti po principu od spodaj navzgor. To je unikum v Evropski uniji, ker ima Slovenija edina tak način financiranja regij in tak način odločanja. Mi smo se že zelo zgodaj zavedali, da je to zahteven proces in tudi precej obsežen proces, kajti skupna vrednost, kot ste sami ugotovili, je okoli 460 milijonov v kohezijskem obdobju 2021–2027. To je relativno kratko obdobje, zaradi tega smo dialog z lokalnimi skupnostmi, z regionalnimi razvojnimi agencijami začeli zelo hitro, že pri pripravi partnerskega sporazuma leta 2022, potem pa tudi samega programa za kohezijsko obdobje 2021–2027. Mi smo po pripravi vseh teh dokumentov začeli dialog z razvojnimi agencijami in s kohezijskimi območji vzhod in zahod, kjer smo v okviru ciljev Evropske unije za kohezijsko obdobje 2021–2027, za katere so se predstavniki vlad izpogajali, določili tudi projekte, ki bodo v tem obdobju realizirani iz naslova Dogovora za razvoj regij. To so projekti s področja odvajanja in čiščenja odpadnih voda, vodooskrbe, inkubatorjev, projekti s področja zelene infrastrukture, projekti mobilnih centrov, vzpostavitev kolesarskih povezav. Drugih ciljev v okviru tega dogovora za razvoj regij ni, ima pa tudi smisel postavljanje teh ciljev zaradi tega, kar tudi sprašujete sami, da vzdržujemo kontinuiteto iz prejšnjega finančnega obdobja, 2014–2021, kajti nekateri projekti niso bili zaključeni v tem obdobju in se prenašajo ti projekti v obdobje 2021–2027. Mi smo prav zaradi dialoga, ki ga imamo vzpostavljenega z regijami in z lokalnimi skupnostmi, tudi zelo tankočutni pri njihovih predlogih, kako naj ta poziv za dogovor za razvoj regij po vseh teh ciljih izvedemo. Prisluhnili smo jim na ta način, da smo šli v skupni poziv za vse cilje. Zakaj? Zaradi tega ker bodo regije, ki imajo različne projekte, lahko do 30. 9. tega leta predlagale predloge za projekte, ki jih bomo po posameznih ministrstvih pregledali in na podlagi njihove izvedljivosti odločili predvsem, kateri projekt bo izbran. Kajti zavedati se moramo, da moramo v tej finančni perspektivi poskrbeti, tako kot v prejšnji, za stoodstotno črpanje evropskih sredstev. To bomo lahko storili samo, če bomo izbrali skupaj z lokalnimi skupnostmi tiste projekte, ki so realno izvedljivi, kjer imamo vse pogoje, tako pridobitev gradbene dokumentacije, zemljišč in tako dalje kot umeščanje v prostor in tako dalje. 9. je tisti rok, ki so ga lokalne skupnosti same predlagale. Mi smo imeli celo bolj ambiciozne želje oziroma zahteve, da bi bilo to že v mesecu juliju, ampak smo jim tudi tukaj prisluhnili. Ko bodo regije dale povratno informacijo o tem, kateri projekti so to, bomo znotraj regij, kjer je denar že razdeljen, po določenem ključu lahko iz posameznega cilja prenašali denar v drugi cilj, kajti v posameznih regijah imajo večjo željo delati vodovod, kanalizacijo ali kolesarske poti in tako dalje. Tako da bo ta fleksibilnost tudi znotraj regije omogočena. Bi pa rad glede Dogovora za razvoj regij povedal še naslednje, in sicer da je bilo prvotno v finančni perspektivi 2021–2027 manj denarja predvidenega. V proračunu smo zagotovili dodatna sredstva in izpogajali smo ta dodatna sredstva tudi pri programu kohezijskega obdobja pri komisiji. Tako da je sedaj denarja v bistvu več, kot ga je bilo v prejšnjem obdobju.

Hvala za besedo, predsedujoča. Hvala za ta prvi odgovor, spoštovani minister. Vedno povem, ljudje si zaslužijo eno poštenost, torej da vedo, o čem govorimo, in predvsem z vidika lokalne, regionalne skupnosti, tudi sami prihajate iz lokalnega okolja, bili ste župan, veste, da si državljani zaslužijo, da vedo, kateri so tisti projekti, ki imajo neko financiranje vendarle zagotovljeno. In zdaj ste vi rekli, približno 450 milijonov evrov bo v tem obdobju na voljo, to je na 12 regij približno 38 milijonov. Če govorim že o samem Pomurju, je kar nekaj projektov večnamenskih dvoran, ki naj bi se na ravno ta razpis prijavljale, torej že trije projekti, če prav vem, recimo v Murski Soboti, v Moravskih Toplicah in Lendavi, presegajo ocenjeno vrednost, okoli 40, 45 milijonov. Dejstvo je torej, da vsega ne bo mogoče iz tega sofinancirati, in ravno zaradi tega postavljam to vprašanje, sem ga že na nek način postavil, da bi dejansko bili ljudje seznanjeni, kaj je tisto, kar je mogoče, kaj pa je na nek način le politična obljuba. Ker potrebno je vedeti, davkoplačevalski denar v eni manjši občini, eni Občini Lendava, ki ima prebivalcev, po glavarini recimo to pomeni 7 in pol milijonov evrov glavarine, en projekt, kot je večnamenska dvorana, ki je bil pred nekaj leti ocenjen na 18 milijonov evrov, torej danes z inflacijo verjetno cena že presega 20 milijonov, plus še sama gondola, ki je čez 10, 12 milijonov milijonov evrov, to je resna resna cena, zaradi katere se moramo mi tudi v tem parlamentu o tem pogovarjati. Jaz vam bom, spoštovani minister, saj ste že odgovor na ta drugi del napovedali, z veseljem prisluhnil. Hvala lepa.

Torej, cilj evropske kohezijske politike 2021–2027 je vlaganje v znanje, inovativnost, v digitalno preobrazbo in v obnovljive vire energije ter še nekaj drugih, kar se tiče ostalih ciljev. Mi smo se uspeli izpogajati v pogajanjih z Evropsko komisijo samo za dve vrsti objektov: strojna fakulteta v Ljubljani in INNOVUM v Mariboru. To so edini stavbi, edini zidovi, za katere smo se uspeli izpogajati z Evropsko komisijo. Odgovor je zelo jasen, v kohezijskem obdobju 2021–2027 iz kohezijskih sredstev ni mogoče graditi ne telovadnic ne vlečnic in ne ostalih objektov, ampak samo tisto, kar je v ciljih zelo jasno zapisano. Kar pa ne pomeni, da investitorji ne morejo pridobiti sredstev bodisi direktno iz evropskih skladov, če so izpolnili pogoje, bodisi iz državnega proračuna, kjer pa so razpisi iz naslova Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport seveda že najavljeni. Torej, še enkrat zelo jasno, iz kohezije za zidove, razen za strojno fakulteto in projekt INNOVUM v Mariboru, denarja ni namenjenega. hvala.